Poštovane kolegice i kolege, sada ćemo prijeći na rasprave kako smo najavili. Prva točka danas: - Prijedlog Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030.g. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 6. Zakona o suzbijanju zlouporaba droga. Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Molio bih predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje, s nama je poštovana državna tajnica Marija Bubaš. Izvolite državna tajnice.

Poštovani predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Nacrt Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030.g. definira prioritete, posebne ciljeve i mjere politike prema ovisnostima i ponašajnim ovisnostima za sve vrste ovisnosti, na sredstva ovisnosti poput alkohola, duhana i droga te na ponašajne ovisnosti kao što su kockanje, klađenje, prekomjerno korištenje interneta, društvenih mreža itd. Ima za cilj smanjenje uporabe legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti te razvoja ponašajnih ovisnosti. Vizija postavljena u nacionalnog strategiji je do 2030.g. u Hrvatskoj smanjiti potražnju i dostupnost ilegalnih sredstava ovisnosti, unaprijediti zaštitu zdravlja i sigurnost stanovništva te smanjiti zdravstvene, socijalne i društvene rizike i štite povezane sa ovisnostima i ponašajnim ovisnostima. Temeljem utvrđenih potreba definirani su sljedeći prioriteti politike, doprinijeti smanjenju potražnje sredstava ovisnosti i pojave ponašajnih ovisnosti kroz prevenciju kod djece i mladih, liječenje, psihosocijalni tretman, resocijalizaciju i društvenu reintegraciju osoba s problemom ovisnosti te smanjenje šteta povezanih sa uporabom sredstava ovisnosti. Smanjenje dostupnosti ponude droga i povezanog kriminala te dostupnosti alkohola, duhanskih i srodnih proizvoda, igranja igara na sreću sukladno zakonskim propisima te doprinijeti povećanju ljudski i institucionalnih kapaciteta za provedbu znanstveno utemeljene i učinkovite politike djelovanja na području ovisnosti i ponašajnih Za realizaciju navedenih prioriteta utvrđeni su posebni ciljevi koji će se realizirati kroz mjere usmjerene prema prevenciji, unapređenju postojećih i razvoju novih programa liječenja te unapređenju sustava i koordinacije za provedbu integrirane politike prema ovisnostima. Stoga se predlaže HS-u donošenje Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030.g. Hvala. Hvala i vama. Idemo na replike, prvi je na redu kolega Kirin. Izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovana državna tajnice. Slušam ove porazne statistike, shvaćam da je teško i u životu punom izazova i životnim teškoćama i problemima ostati netaknut, ne posegnuti za mogućim psihološkim štakama bio to alkohol ili kocka. Zato mislim da je najveći dio uzroka odnosno da seže u godine odrastanja, odgoja i da se temelj zdravog odgoja i odrastanja u zdravoj obitelji, tako da bi borbu, prevenciju trebalo usmjeriti prema toj temeljnoj jedinici društva, ali je vrijeme liberalizma gdje će samo zdrav odgoj zaustaviti i reducirati ove postotke povećanja ovisnosti pa će biti i manja potreba za liječenjem odnosno opterećenje javnozdravstvenog sustava. Što mislite o tome?

međuresorsko pitanje i obuhvaća i djelovanje u području edukacije znači Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali isto tako i ministarstva koje je nadležno za obitelj. Dakle, mi moramo zajedničkim snagama se usmjerit prema svim ciljevima ove strategije i zajednički rješavati te probleme. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče. Uvažena državna tajnice. Dakle, što je sa reklamiranjem u prvom redu igara na sreću? Pa na Odboru za zdravstvo … spomenuli da je bez obzira što je pivo stavljeno kao prehrambeni artikl, vrlo često imamo reklamiranje i za pivo, a ono je ipak alkohol. Dakle, da li se vi slažete sa ovom razinom reklamiranja u prvom redu igara na sreću, ali i svih ostalih sredstava koje izazivaju ovisnost? Također na odboru smo izrazili mišljenje da je potrebno restriktivni zakonski okvir vezan uz igre na sreću i što vi mislite o tome? **Jandroković, Pa kao liječnik, a i vi ste isto liječnika onda mogu to podržati i mogu razumiti vaše pitanje, to bi trebalo rješavati drugim zakonskim propisima, ovo nije zakonski propis ovo je Strategija za borbu protiv ovisnosti. Moram priznati isto tako da sam se začudila jedan dan kad sam pogledala ovaj reklamu na televiziji za s-budget ona spominje jednu vrstu napitaka koji se po mom mišljenju također ne bi trebali oglašavati, ali to je jedna druga tema pa ne bih sad ulazila u to. Hvala lijepo. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovana državna tajnice naravno podupirem donošenje Nacionalne strategije djelovanja u području ovisnosti, a jedan od njenih posebnih ciljeva svakako je osiguravanje društveno odgovornog priređivanja i igranja igara na sreću. Naime, igranje igara na sreću je relativno novo interesno područje ovisnosti u smislu definiranja ovisnosti i rekla bih da je to još uvijek relativno malo istraženo područje izuzev recimo primjerice nekih istraživanja profesora Ricijaša sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta ovdje u Zagrebu. Važno je naglasiti da ovisnost o igranju igara na sreću prate razni depresivni anksiozni poremećaji, ovisnost o psihoaktivnim tvarima i ono što je važno istaknuti da je kod osoba ovisnih o kockanju značajno poremećen, rizik od samoubojstva u odnosu na opću populaciju. I svakako je ovom problemu potrebno pristupiti sektorski i uključiti zajedničko djelovanje raznih resora poput obrazovanja, zdravstva, socijale …/Upadica: Hvala vam./… itd. Mislim da se ove vaše riječi dobro nadopunjuju ili jednostavno potvrđuju ono što smo već i ranije rekli, a cilj zapravo ove strategije kao što sam i iznijela u početku jest integrirano djelovanje, dakle rješavamo ne samo jednu vrstu ovisnosti npr. ovisnosti o psihoaktivnim tvarima već i alkohol i igre na sreću, dakle i ponašajne ovisnosti tako da kroz ovu strategiju pristupilo se upravo na taj način da se sveobuhvatno sagleda. Međutim, naravno iako sam opet ponavljam ja danas ovdje iz zdravstva, to ne znači da su drugi lišeni svog djelovanja, dapače trebamo svi zajednički djelovati prema svim vrstama ovisnosti i podizanju svijesti o tom problemu. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo Bubaš kako ova strategija gleda na jedan konkretan primjer, a to je suradnja sa MUP-om prvenstveno kada znamo i znam nažalost iz osobnog primjera da jedan policajac koji barem dva puta dnevno prođe pored škole može u stvari jako puno napraviti. Znači predviđa li strategija suradnju sa MUP-om da se malo intenziviraju Znam vi ste iz Ministarstva zdravstva, ali jeste li u strategiji stavili možda jedan mali naglasak na jaču suradnju sa MUP-om da samo jednom, dvaput dnevno policajac prođe pored svake škole u Hrvatskoj, naravno ne isti policajac jel i da ipak oni koji bi možda imali neke namjere da tu vrše radnje prvenstveno znamo da se već u osnovnim školama djeci nudi druga, mislim da bi policajac u ophodnji tu ipak napravio puno. Hvala vam na odgovoru. **Bubaš, Marija** Hvala vam na, na postavljanju te replike zapravo i na sugestiji. Slažem se i MUP je ovdje isto također trebao biti uključen. Ja sam sad govorila o edukaciji i tome, ali u svakom slučaju postoji ono što se zove u okviru MUP-a kvartovski policajac, pod navodnicima, koji prolazi pokraj škole. Međutim, slažem se da bi to trebalo intenzivirati i sa MUP-om dogovoriti, suradnja je predviđena, međutim naravno da ova strategija daje okvir i da je temelj za produbljivanje i proširivanje te suradnje. Hvala vam. I morala bih još nešto reći, ovaj sve tvari ovisnosti najčešće dođu od vršnjaka, tako da to bi zaista i pomoglo onda, a ovo je predviđeno strategijom. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana državna tajnice živimo u vremenu kada je vrlo teško provoditi preventivne aktivnosti. Kanada je zabranila cigarete bez mentola, ali je zato legalizirala marihuanu u rekreacijske svrhe. Ova nacionalna strategija je važna ne samo za zdravlje nego i za sigurnost onih koji žive u RH. Drago mi je da su obuhvaćene sve ovisnosti

da u Hrvatskoj postoji hrvatski Dan nepušenja koji se obilježava na prvi dan Korizme, a zadnje nacionalna kampanja protiv pušenja u RH bila je 2011. godine. od naših institucija da pokrenu nacionalne kampanje i protiv pušenja i protiv konzumacije alkohola osobito kod maloljetnika. Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepo poštovani zastupniče. Slažem se zapravo sa vama da je, i dobro je da ste to napomenuli i naglasili jer društveno prihvatljive ovisnosti duhan i alkohol pogotovo alkohol, a tu bih se nadovezala i na ovo što je rekla uvažena zastupnica Sabljar Dračevac, recimo pivo i o tome se može biti ovisan jer ima u sebi alkohola, dovode disfunkcionalnosti u obiteljima, a obitelj zapravo treba biti glavni okvir i glavni temelj gdje trebamo stjecati svoje svoje čvrste temelje za ne podlijeganje raznim ponudama i izazovima kroz koji se mladi susreću u svom životu da bi mogli biti neovisni odnosno da bi mogli živjeti život bez ovisnosti. Slažem se i s vama da treba poboljšati kampanje, da ih treba intenzivirati. Ne smijemo zaboraviti da smo već treću godinu u Covidu. Taj Covid sada jenjava i ja mislim da je upravo sada …/Upadica: Hvala vam./… vrijeme s obzirom da je utjecao i na mentalno zdravlje …/Upadica: Hvala vam./… bavit Poštovana tajnice evo mi smo svjedoci razvoja, tehnološkog razvoja koji evo nažalost donosi i svoje negativne posljedice, a to je ovisnost o prekomjernom boravljenju na internetu, igranje računalnih igrica, prekomjerno korištenje društvenih mreža itd. itd. Za sada još uvijek u Hrvatskoj nije uspostavljena mreža za praćenje i intervenciju vezanu za te ovisnosti. Piše da će se to uspostaviti, pa ako vam nije problem samo da mi objasnite ili kažete koji su to resori koji će biti u to uključeni ili koji su već uključeni u to i odakle se krenulo zapravo sa tim s obzirom da je to dosta kompleksno praćenje i kasnije će biti dosta teško i to vrednovati s obzirom na činjenicu da su većina tih ovisnika u svojim kućama, u svojim domovima, na svojim računalima i na svojim uređajima. **Jandroković, Pa hvala vam na tome. Mislim da je jako važno govoriti o ovisnostima, to je i ponašajna ovisnost o društvenim mrežama, o zapravo korištenju interneta i raznih aplikacija koje su dostupne. Ne bih ulazila u to sada elaboraciju kako će se to pratiti, jer mislim da je važnije educirati u ovom slučaju. Mislim da je važnije educirati, važnije je informirati, osvješćivati jer nećemo moći ulaziti u domove, obitelji i tamo vršiti nekakav nadzor. Nisam shvatila možda baš dobro vaše pitanje, ali u svakom slučaju sa ovim će se baviti stručnjaci koji će zapravo i koji su se do sada bavili ovisnostima, a sada smo ovu ovisnost samo dodali i bavit će se s time najviše na na podizanju svijesti i edukaciji. Ja mislim da nam trenutno ne ostaje nekih velikih ali i to će biti veliki iskorak upravo zato što nam završava epidemija. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena državna tajnice ovo je krovni dokument na području provedbe javne politike prema ovisnostima. I sami ste u vašoj raspravi rekli koliko je bitna međuresorna suradnja i ona ni u jednom segmentu ne smije izostati. Ali ono što me zanima je, zasigurno imate neke podatke koliko je pandemija Ne mogu vam sada ovaj čas iznijeti brojke, ali pišući izvješće o učincima provedbe mjera Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti činjenica je da je ova pandemija utjecala na mentalno zdravlje, činjenica je da je utjecala i na mentalno zdravlje u svim populacijama, u svim dobnim skupinama populacije naročito na mlade i najviše je doprinijela razvoju depresije, a doprinijela je značajno i pogoršanju situacije sa ovisnostima, naročito sa ovim ovisnostima ponašajnim u smislu igara na sreću i u smislu korištenja interneta. Zato upravo mislim da je važno sada donijeti Strategiju i intenzivirati naše djelovanje i uključiti u to

i konzumiranja alkohola i duhana, problem sa drogama, porast ponašajnih ovisnosti osobito među mladima i djecom. Ova Strategija je sveobuhvatna, ali ponovit ću ono što sam govorila i na Odboru za zdravstvo i Odboru za obitelj, mlade i sport preskočila se problematika energetskih pića. Čak su se evo i kolege iz vladajuće opcije složili s tim da bi trebalo dati naglasak i na problem energetskih pića tim više što 70% učenika počinje piti u osnovnoj školi, 61% ih miješa sa alkoholom. Tako da mi je neprihvatljiv stav predlagatelja koji je izrečen na odboru da to, jel' svjesni ste da problem energetskih pića postoji, ali da to nije ovisnost zato što nema reperkusije na obitelj ovisnika. Mislim da morate staviti problem energetskih pića u ovu nacionalnu strategiju

nazvati sredstvima ovisnosti. U ovoj strategiji bavimo se isključivo sredstvima ovisnosti i ponašajnim ovisnostima. Jednako tako kako energetsko piće može dovesti do ovisnosti pod navodnicima je i Coca-cola. Coca-cola nije energetsko piće, međutim ono što je zajednički jednom i drugom drugom je visoka količina šećera i velika količina kofeina. To ima svoje neposredne štetne učinke na metabolizam, međutim ne može se govoriti o onoj ovisnosti kakvu imaju psihoaktivne tvari. Ali hvala vam. Mislim da je sada vrijedno to da se bavimo pravim ovisnostima, pod navodnicima pravim pa onda i ponašajnima, a energetska pića da stavimo u fokus tamo gdje im je mjesto. Hvala vam. Marijana (Nezavisni)** Hvala vam lijepo predsjedniče. Poštovana državna tajnice kad se govori o ovisnosti prvo se obično pomisli na unošenje psihoaktivnih tvari, ali u stvari ovisnost se može razviti ne samo unošenjem psihoaktivnih tvari nego de facto nekim vrstama ponašanja ili aktivnosti koje se iznova, iznova ponavljaju i prelaze u ovisničko ponašanje kao što je to patološko kockanje, igranje kompjuterskih igara, on-line klađenje, provjeravanje društvenih mreža. Svjedoci smo da je ovisnost o internetu sve više prisutna kod mlađe populacije posebice kod djece. Ja bih vas zamolila da možda evo roditeljima pojasnite kako oni mogu prepoznati takvu vrstu ovisnosti i kome se mogu obratiti kada uoče problem? **Jandroković, Pa s obzirom da, hvala vam na pitanju i rekla bih da smo mi roditelji zapravo sami za to krivi, jer često puta djeci dajemo svoje vlastite mobitele u neprimjereno niskoj dobi. I ta djeca se već u dobi od treće godine, četvrte, a neki i ranije znaju baratati sa pametnim telefonima, iPadima, ne znam tabletima kada bi zapravo trebali slagati kockice, učit crtati, držati olovku u ruci i učiti čitati. Mislim da bi zapravo najvažnije bilo da educiramo roditelje i da njima ukažemo da najprije ne bi trebali svoju djecu izlagati sredstvima koja onda aparatima koja djecu povezuju sa igricama i sa svim onim što im u mozgu zapravo stvara brojne impulse i podražaje ne može stvoriti i na taj način zapravo oni odbijaju knjigu jer je prespora …/Upadica predsjednik: Hvala Gordan (HDZ)** Sada je na redu kolega Miletić, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam predsjedniče HS-a. Poštovana državna tajnice. U nacionalnoj strategiji opisali ste i točno ste definirali problem ovisnosti o kockanju kad pričamo o srednjoškolcima, 73% srednjoškolaca barem je jednom imalo problema sa kockanjem, a strašna je stvar koju ste dakle tu stavili u fokus da 13% srednjoškolaca ima ozbiljan problem, dakle ozbiljan problem s kockanjem. E sada, zanima me kolika je vaša prognoza, što vi predviđate dakle u idućih 10 godina koliko će biti trend rasta ovisnosti o kockanju? Molim vas odgovor prvo pitanje. Drugo pitanje, ja sam svjestan da ovo što ću vas sada pitati nije nacionalna strategija nego spada u akcijske dakle mjere odnosno u akcijske planove, ali važno mi je pitati vas što vi planirate konkretno poduzeti da se spriječi ova katastrofa među našim srednjoškolcima u pitanju kockanja? Hvala. **Jandroković, Dakle, vaše pitanje je sasvim na mjestu i zaista je klađenje također jedan problem, time se bavi ova strategija. Mislim da moramo uključiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja zbog edukacije mladih. Ja znam da to neće biti jednostavno, ali u tu edukaciju treba uključiti i roditelje, a tamo škola je zapravo mjesto gdje dolaze roditelji što se može iskoristiti te trenutke i roditeljske sastanke može se i treba iskoristiti za tu vrstu edukacije, podizanje svijesti roditeljima što je štetno i da se pozabave sa svojom djecom. Dakle, još jednom smatram da je obitelj ta ta temeljna jedinica od koje kreće sve i ako obitelj i roditelji ili odrasli koji vode brigu o djetetu, ne moraju nužno to bit roditelji uvijek, ali ona odrasla osoba koja vodi brigu o djetetu mora zaista voditi brigu o djetetu i paziti što to dijete radi i kako se ponaša, gdje boravi kad je izvan kuće. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Tramišak izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovana gospođo Bubaš. Sveobuhvatna strategija nacionalna za borbu protiv ovisnosti svakako je na tragu Nacionalnog plana razvoja zdravstvenog sustava, usklađena je s njime pohvalno je da obuhvaća sve oblike ovisnosti. Dodatno naveli ste među tri prioriteta naravno i onaj dio odsmanjenje dostupnosti svih sredstava koje uzrokuju ovisnost, međutim među samim mjerama vidi se da je tu uz Ministarstvo zdravstva i kompletan sustav zdravstvene skrbi te sustav socijalne skrbi potrebno je naravno uključiti i Ministarstvo pravosuđa jer obično su te ovisnosti vezane sa visokom stopom kriminaliteta te kakve mjere predviđate kod suradnje među samim institucijama kako bi se zaista preveniralo i sprječavalo da dolazi do uporabe i ovisnosti odgovor. **Bubaš, Marija** Pa nemojte se ljutit, ali ja zaista ne bi ulazila u to što će pravosuđe poduzimati jer mislim da je to sada već i regulirano. Dakle, svako ponašanje koje je suprotno zakonu svako ponašanje koje je suprotno zakonu je već sada kažnjivo. Ono što mi moramo to je prevenirati ta ponašanja i prevenirati porast trendova, ovo što nisam uvaženom zastupniku Piletiću, Miletiću odgovorila. Miletiću pardon ispričavam se. Dakle, uvaženi zastupnik je pitao za trendove očekuje se da će to rasti ako ne budemo ništa činili, a kažnjivo je sve već sada. (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem predsjedniče HS-a. Poštovana državna tajnice. Kad u Kaliforniji naručite marihuanu dostave vam na kućni prag i jedino vas pitaju da li ste punoljetni. Kad u Hrvatskoj naručite marihuanu to može naručiti i maloljetnik i nemamo nikakve kontrole kakva je kvalitete ta marihuana. Vidimo da je u otpadnim vodama sve više marihuane. Što mislite o legalizaciji marihuane s obzirom da je i Njemačka najavila legalizaciju, a da ne govorimo o Americi i Kanadi? Hvala

nemam što drugo dodati nego što sam rekla i tada, dakle mi možemo pretpostavljam da vi pitate o rekreativnoj uporabi marihuane. Treba razgraničit tu rekreativnu uporabu od one koja je u medicinske svrhe. Ova koja je u medicinske svrhe regulirana je, ova kao rekreativne nije regulirana, dakle za to već sada postoje, postoje načini kako se regulira dosežnost ili dostupnost sredstava ovisnosti. Ja zaista nisam upoznata sa činjenicom da neko marihuanu može naručiti preko interneta na kućni prag, a o kvaliteti toga kao i svega što se naručuje preko interneta mislim da nema svrhe raspravljati. izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Uvažena državna tajnice sa kolegama koji su s vama. Eto ja bi rekla da je ova strategija zaista jedan onak krovni dokument, da je to ono što se trebalo napraviti i zapravo bi izrazila svoje zadovoljstvo s obzirom da znam da su u tome sudjelovali niz stručnjaka koji su zajednički to radili da je ova strategija danas pred nama. No edukacija, edukacija, edukacija to ćemo se sigurno svi složiti barem mi što smo zdravstveni radnici, a s druge strane me zapravo potaklo da vam malo komentiram jačanje institucionalnih kapaciteta. Mislim da je to isto tako ključna stvar ne samo edukacija i djece i obitelji i ovi nego zapravo šira zajednica institucionalno mora u ovom odgovoru sudjelovati i mislim da je to zapravo dobar put da se ti kapaciteti prepoznaju kako bi se zapravo moglo prepoznati stvari na vrijeme probleme i zapravo ih onda na taj način i educirati. **Jandroković, Hvala vam na tom komentaru i mogla bih samo dodati da je ova strategija predvidjela osam posebnih ciljeva među kojima je jedan unapređenje sustava i koordinacije za provedbu integrirane politike. Dakle, koordinacija je također bitna. Mi sada imamo već dovoljno resursa samo ih treba unaprijediti i s njima bolje koordinirati. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Evo poštovana tajnice, u razgovoru sa nekim djelatnicima i stručnjacima iz sustava i iz civilnih udruga koje su potpora sustavu u ovoj temi, dakle zadovoljni su evo što su dobili strategiju nakon punih šest godina, zadovoljni su i šta su navedeni ciljevi i mjerljivi su dakle, strategija sama po sebi ih zadovoljava no ono što ističu kao problem to je, vi ste rekli imamo dovoljno resursa, a oni naprotiv kažu da nema dovoljno ljudskih resursa, nema kapaciteta, nema dovoljno stručnjaka od liječnika, psihologa, socijalnih radnika, dosta ljudi napušta sustav ili odlaze ne znamo u privatni sektor ili napuštaju Hrvatsku i da jednostavno nema dovoljno ljudskih kapaciteta sa boriti se s ovim problemom. Evo, jeste li svjesni tog problema i što o tome mislite? Hvala. Pa gledajte ja mislim zapravo da nije novost da nam fali stručnjaka na svim područjima, ne samo u zdravstvu nego bilo gdje drugdje, ali to je činjenica i ne samo u Hrvatskoj nego i šire u cijeloj Europi. Dakle, nemamo puno izbora, možemo samo unaprijediti ono što radimo, možemo se bolje koordinirati, možemo bolje funkcionirati i na kraju sve što radimo i sve što se ovdje priča, svaki ovaj papir on ovisi o svakome od nas. Dakle, ako svako od nas neće biti posvećen onome što radi, neće željet poboljšat svoje djelovanje onda na ovim papirima može pisati bilo što. Dakle, sve ovisi o čovjeku koji radi i kojeg se, koji je uključen u nešto. Hvala vam lijepa. I zadnja replika, kolegica Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovana državna tajnice evo moje pitanje će biti usmjereno sada na slijedeći dokumenat koji treba na osnovu nacionalne strategije koja će se evo raspraviti i donijeti, učiniti. To je taj akcijski plan. Dakle, da li imate saznanja da li je već u izradi i kada će biti donesen? A zašto na tome sada usmjeravam ovu repliku? Iz razloga što govorimo i već iz replika, a i iz vašeg uvodnog izlaganja nacionalna strategija također to potencira, a to je preventiva, osvješćivanje edukacija i stručnjaka, ali i među resorna suradnja, a ne samo međuresorna suradnja na ovoj resorskoj razini državnih uprava i ministarstava nego i spuštanja obaveza prema, i aktivnosti prema lokalnoj, jedinicama lokalnih uprava i samouprave, samouprave, a naravno da je važno da se zna tko što, kada treba činiti da bi ova strategija u stvari saživjela. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepo. Dakle, strategija će se implementirati kroz dva operativna akcijska plana djelovanja na području ovisnosti od kojih će prvi akcijski plan do 2026. Vlada RH donijeti u roku od 30 dana od donošenja nacionalne strategije. U svakom slučaju strategiju svaku obilježavaju četiri riječi, donošenje, provedba, praćenje, poboljšanje. Dakle, napravi, učini, evaluiraj, poboljšaj i kreni dalje i mislim da je to odgovor zapravo na vaše pitanje. Zahvaljujem državnoj tajnici, možete se vratiti na mjesto. Sada ćemo vidjeti žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, poštovana kolegica Sabljar Dračevac, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvažena državna tajnice sa suradnicima, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 85. sjednici održanoj 18. siječnja raspravljao je o Prijedlogu Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 29. prosinca 2022. Odbor je o prijedlogu raspravljao kao matično radno tijelo, a u raspravi koja je uslijedila svi prisutni pozdravili su donošenje ovog nacionalnog strateškog okvira. Budući da istraživanja ukazuju na rastuće korištenje drugih sredstava ovisnosti kao što je porast konzumiranja alkohola i duhana te na sve rastuću pojavu ponašajnih ovisnosti kockanje, klađenje, prekomjerno korištenje interneta, društvenih mreža i slično naročito kod mladih osoba, u raspravi su se složili da je bitno, nužno redefinirati i promijeniti pristup u provedbi javnih politika u području navedenih ovisnosti tj. osigurati koncept koherentnosti, a uz potporu različitih sektora. Članovi odbora istaknuli su važnost ustroja međe, mreže međusektorske suradnje na lokalnoj razini kako bi se osigurala učinkovita provedba preventivnih aktivnosti u prevenciji ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja. S tim u vezi istaknuta je uloga i potreba jačanja klubova liječenih alkoholičara gdje djelovanje službe za mentalno zdravlje na području alkohola i ponašajnih ovisnosti. Također je istaknuta potreba bolje integracije i bolje informacijske povezanosti zatvorskog sustava na području prevencije i liječenja ovisnosti. Tijekom rasprave govorilo se o trendu reklamiranja i konzumiranja energetskih napitaka među djecom i mladima koji je u znatnom porastu što što bi prema mišljenju članova odbora trebalo svakako sankcionirati i poraditi na smanjenju njihove dostupnosti. Također, mišljenja smo da je potreban restriktivniji zakonski okvir jer je industrija na sreću i kladionice vrlo moćna što predstavlja značajan socijalni i ovisnički rizik, usudili bi se dakle osudili smo i oglašavanje na pivu tijekom svjetskog prvenstva osobito i dakle trebalo bi smanjiti prije samih sportskih natjecanja. Zahvaljujem. Sad ću otvoriti raspravu i pozvati poštovanog kolegu Dretara da u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta iznese njihove pozicije vezano za ovu točku dnevnog reda. Izvolite. Poštovani g. predsjedniče HS-a, poštovana gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Naravno potpuno je izvan bilo kakvog znaka pitanja hoće li Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržati ili ne Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti do 2030., apsolutno odgovor je uvijek i jedan i siguran sam da vrijedi za cijelu sabornici. naravno da da. Zahvaljujem se poštovanoj gospođi Bubaš na kvalitetnom predstavljanju odnosno na kvalitetnom odgovoru na replike, posebno me se naime operativno dojmio ovaj dio koji svakako uvijek trebamo imati pred sobom budući da je ovo strategija za period od idućih sedam godina, a to su ove četri bitne točke donošenje, provođenje, praćenje i poboljšanje. Donijeti strategiju sasvim sigurno ne predstavlja nikakav problem niti nikakav upitnik budući da oko toga sigurno postoji suglasje, jednoglasje svih političkih stranaka u Hrvatskoj. Provođenje će naravno kao i o svemu biti ipak malo zahtjevniji projekt i malo zahtjevniji posao jer na osnovu strategije država prvenstveno naravno Sabor kao zakonodavno tijelo treba donijeti novi pravni okvir ili uskladiti već postojeći. Čuli smo evo tijekom ovih replika desetak različitih pitanja koja se upravo tako tiču različitih zakona u Hrvatskoj koji se dotiču korištenja odnosno trgovanja odnosno pristupa bilo kojoj od ovih tvari koje može izazvati ovisnost. Naravno tu će pred HS-om biti popriličan zadatak da donese zakone koji će moći poduprijeti i samo provođenje strategije. Praćenje strategije očigledno odradit će za to nadležna i kompetentna tijela, a o poboljšanju možemo razgovarati naravno tijekom provođenja iste te strategije. Koji su to najveći problemi trenutno u Hrvatskoj? Tržište droga najdinamičnije je kriminalno tržište, nekoliko riječi iz same strategije. Naravno, ne samo u Hrvatskoj, građani EU svake godine troše oko 30 milijardi eura na nedopuštene droge. Cijena ovisnosti o drogama koju plaćaju ljudi i društvo izuzetno je visoka, kao i sa ovisnošću povezani troškovi za javno zdravstvo kao što su sprječavanje zloporabe droga, zdravstvena zaštita i liječenje, javna sigurnost, okoliš i produktivnost rada. U pogledu potražnje za drogama upotreba droga i dalje je jedna od najdugotrajnijih prijetnji našem društvu te izravno i neizravno utječe na živote milijuna ljudi. Prema rezultatima istraživanja zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH iz 2019.g. ilegalnu drogu barem je jednom u životu konzumiralo 24,5 ispitanika, dakle radi se o četvrtini stanovništva Hrvatske. Najčešće korištena ilegalna droga kod nas bila je kanabis, marihuana ili hašiš uvozna ili domaća koju je barem jednom u životu konzumiralo gotovo 23% ispitanika. Sljedeći će alkohol kao jedan od prioritetnih javnozdravstvenih izazova, treći vodeći svjetski uzrok lošeg zdravlja i preuranjene smrtnosti pa je smrtnost povezana s konzumacijom alkohola veća od smrtnosti uporabe duhana i droga zajedno. Europska regija dio je svijeta s visokom potrošnjom alkohola i neželjenim zdravstvenim i društvenim posljedicama. U europskoj regiji 40% slučajeva lošeg zdravlja i preuranjene smrtnosti svoj uzrok nalaze u trima izbježivim rizičnim činjenicama u pušenju, alkoholu i prometnim nesrećama koje su pak učestalo uzrokovane baš tim alkoholom. Opijanje je naravno uzrok i velikog dijela rizičnih posljedica djelovanja alkohola, namjernih i nenamjernih ozljeda, bolesti srca, iznenadnih smrti, a naravno vrlo je važno ovdje spomenuti alkohol šteti i drugima, bilo kroz ulično ili obiteljsko nasilje, kroz trošenje državnih resursa na troškove zdravstvene zaštite i troškove rješavanja kriminaliteta i prekršaja uzrokovanih prekomjernom konzumacijom alkohola. To je apsolutno jednostavno tako. Što se tiče pušenja, jednako tako porazni podaci. U RH najmanje svaka treća od osoba odrasla osoba jest pušač, procjenjuje se da od bolesti vezanih uz pušenje godišnje umire gotovo svaka peta umrla osoba u Hrvatskoj, 20% dakle dakle života odlazi na svake godine kao posljedica pušenja. Osim gubitka ljudskih života, zamislite i pretpostavite realno i možete koliki su to troškovi za hrvatski zdravstveni sustav. Pušenje udvostručuje rizik od umiranja zbog bolesti srca i krvnih žila, a 30 do 40% svih smrti od koronarne bolesti mogu se povezati s pušenjem. Što se igara na sreću tiče, budući da se naša zemlja odlučila za liberalan pristup jer znamo i sami da se određenim dijelom prihoda od igara na sreću financira kroz državni proračun i određeni dio socijale. Isto to se dakle i značajno odrazilo na porast dostupnosti igara na sreću, posebice sportskog klađenja i igara na automatima. Danas u RH, barem po ovome izvješću, djeluje 15 casina, 234 automat klubova koji imaju 7.753 automata i 4.099 uplatnih mjesta za priređivanje igara klađenja. Naravno, tehnologije se razvijaju pa su se tako proširili načini i mogućnosti sudjelovanja u igrama na sreću te je danas gotovo u svim njima moguće sudjelovati putem interneta odnosno od kuće ili bilo gdje da ste uz pomoć vašeg pametnog telefona. Možete se naravno kladiti i preko terminala tzv. kladomata postavljenih u ugostiteljskim objektima. Na žalost što se i navodi u samoj strategiji u Republici Hrvatskoj ne postoji sustavno praćenje pojavnosti poremećaja izazvanih igranjem igara na sreću. Sasvim sigurno oni postoje, o tome ću nešto kasnije i u pojedinačnom izlaganju. Ovisnost o internetu možemo slobodno reći pošast modernoga doba. Sasvim vas je dovoljno pogledati ovdje u sabornici jako vas je puno trenutno na internetu, bez brige ja to radim kad se nalazim sa ove strane govornice u saborskim klupama. Svi to radimo i to je potpuno normalno. No, koliko je to u stvari dobro? Mi ćemo možda ovdje i naći neku izliku pa ćemo reći da moramo provjeriti neku statistiku ili moramo pročitati neki zakonski prijedlog, no činjenica jest možda je malo preteška riječ stvaramo pomalo generaciju zombija. Pogledajte ulice vaših gradova, sela, manjih mjesta, gdje god da se nalazite doslovno po cesti hodaju moderni zombiji koji isključivo gledaju u ekrane svojih mobilnih telefona i tako prolaze svijetom gotovo pa nesvjesni onoga što se zbiva oko njih. Podaci iz ove strategije jednako su uznemirujući. Prema istraživanju iz 2019. 94% učenika je izjavilo da je koristilo društvene medije tijekom prošlog tjedna, a a u prosjeku učenici potroše dva do tri sata na društvenim medijima tijekom tipičnog radnog dana što vikendom može porasti i na 6 sati. Četvrtina dana provedena je na možemo slobodno reći na buljenje u neki ekran. Izvan ove strategije kada gledamo percepciju, odnosno teme kojima se naši najmlađi bave možemo slobodno reći da od tih 6 sati vikendom 5 sati i 52 minute otpada na društvene mreže kao što su danas izuzetno popularni Tik tokovi, Instagrami, Twitteri, a za nas malo starije još uvijek postoji Facebook. Iako o korištenju društvenih mreža postoji jedna fantastična izreka stara nekoliko godina koja kaže da nam je tehnologija u ruke dala mali komad plastike pomoću kojeg nam je dostupno gotovo svo znanje ljudske civilizacije od njenog postanka mi to koristimo da gledamo vjevericu kako se penje na leđa čimpanze. Na žalost to je kruta istina. Možemo puno bolje upotrijebiti vrijeme provedeno na društvenim mrežama, no o tome kada za to dođe vrijeme. Ovdje se bavimo Strategijom ovisnosti, pa ću ja još jednom evo pred kraj reći da je ovisnost o društvenim mrežama ne samo opasna za građanstvo nego i za pojedinca. Stvara kao prvo pojedince koji su gotovo pa isključeni iz svakodnevnog života bio on obiteljski, bio on društveni. Na koncu konca kada se jednom zaposli i poslovni, pa dok idu u školu i onaj obrazovni. Izuzetno velika opasnost za koju trenutno ne samo Hrvatska nego niti jedna zemlja u Europi niti svijetu nema rješenje i o tome ćemo morati ozbiljno voditi brigu. Nastavit ću u pojedinačnom izlaganju. Hvala lijepa. Hvala i vama. Pozdravit ćemo sada učenice i učenike srednje škole iz Delnica. Hvala što ste sa nama! Hvala. Nastavimo sa raspravom. Gospodin Božo Petrov ispred Kluba zastupnika MOST-a. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Vlade. Svaka ovisnost bila ona ovisnost o alkoholu, duhanu, drogama, kockanju ruši zdravlje pojedinca i zato svaka od njih zaslužuje pažnju i mjere kojima će se suzbiti. Niti jedna ne smije biti marginalizirana pogotovo ne one koje štete ne samo pojedincu nego i okolini. Na žalost, još uvijek se ne daje dovoljno pažnje ovisnosti o kockanju iako ona predstavlja javno-zdravstveni rizik zbog adiktivnog potencijala i štete koju mogu nanijeti zdravlju pojedinca, te okolini. Tijekom vremena različitih inicijativa, programa djelovanja, profesionalnih djelatnika senzibiliziranost ljudi, njihova svjesnost o štetnosti droga, alkohola, duhana se povećala iako još nije na zadovoljavajućoj razini. Od svih njih u ovom trenutku manja se pažnja posvećuje ovisnosti o kockanju koja ima iznimno progresivan trend u društvu i postaje jedan od gorućih problema u društvu. Iz tog razloga želim ovim govorom skrenuti pažnju na taj problem kako bi potaknuo vladajuće koji su danas tu sa nama da u svojim akcijskim planovima značajnu pažnju posvete ovom problemu i kroz akcijske planove i preventivno djelovanje njegovom suzbijanju. S obzirom na trendove mi imamo danas već razmjere epidemije. I zato ću jasno navesti neke od posljedica ove ovisnosti. Ovisnost o kockanju dovodi do poteškoća mentalnog i fizičkog zdravlja, anksioznosti, depresije, poremećaja metaboličkih bolesti koje dolaze kao posljedica prethodno navedenih bolesti, dovodi do socijalnih, poslovnih poteškoća, financijskih problema, ali i kriminalnih aktivnosti. One u prvom trenutku nisu vidljive onako kako su vidljive na prvi pogled ovisnosti o drogama, ovisnost o alkoholu, ali imaju jednako razoran učinak na pojedinca i na obitelj. Trendovi porasta ovisnika o kockanju su doslovno alarmantni. Vi ste sami u Nacionalnoj strategiji naveli podatak istraživanja iz 2016. gdje vam se govori da je 8,6% muških ispitanika u tom istraživanju imalo definiranu dijagnosticiranu ovisnost o kockanju, što zapravo znači da u ovom trenutku više desetaka tisuća ljudi u Hrvatskoj se bori sa ovisnošću o kockanju. A ako znate da ovisnost o kockanju ne pogađa samo tu osobu, nego i njegovu okolinu, odnosno 4 do 8 ljudi u njegovoj okolini, pa vi dolazite do zastrašujućih brojki, a u tom istom istraživanju jedan od najtežih podataka da je 13% srednjoškolaca ne da je jednom koristilo, 13% srednjoškolaca ima već probleme, problematično ponašanje zbog kockanja. Govorimo o djeci koja ne bi do 18 godine smjela dirnuti kladomat, ući u kladionicu. Ne da su ušli, njih 13% ljudi moji ima već problematično ponašanje uzrokovano kockanjem. A ono što je najzastrašujuće od svega, mi smo imali Covid krizu, a nakon te Covid krize broj ljudi koji su zatražili liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Sv. Ivan na odjelu za ovisnost i odvikavanju ovisnosti o kockanju povećao se za 100%. Za 100% se povećao. Kao kod drugih ovisnosti potrebno je ići s mjerama prevencije odnosno podizanja svijesti o štetnosti kockanja, poboljšanju dostupnosti kvalitete, dijagnostike liječenja, rehabilitacije, reintegracije, poboljšanju suradnje koordinacije između različitih institucija i sektora u borbi protiv ovisnosti, edukaciji i monitoringu i evaluaciji. I sve to zvuči stručno i lijepo i načelno. I to je nacionalna strategija, okvir, lista lijepih želja. Ali ja vas molim za par konkretnih mjera u akcijskih planovima kojim možete suzbiti ovu pošast. Ukinite oglašavanje on-line kasina u potpunosti, definirajte vrijeme od 6 ujutro do 11 navečer gdje se neće smjeti preko medija reklamirati kockanje. Osobnu iskaznicu zatražite da se pokazuje i u kladomatima i u kladionicama, ne samo u kasinima. Maknite samoposlužne kladomate iz kafića. To su vrlo konkretne mjere. Brojna istraživanja, sama vam logika govori da s većim oglašavanjem raste i rizik problematičnog kockanja. A pazite sad apsurda u Hrvatskoj, po hrvatskom zakonu igre na sreću ne smiju se reklamirati u radijskim, televizijskim emisijama za djecu ili mlade, ali mogu tijekom sportskih aktivnosti utakmica i na web portalima. Što očito znači da zakonodavac smatra da mladi ne prate rukometne utakmice, nogometne utakmice, oni ne prate Duvnjaka, Šunjića, Gvardiola, Modrića, ono nebitni su im. Mladi po zakonodavcu skupljaju pokemone i ne koriste internet. moje pitanje, tko živi u kamenom dobu zakonodavac koji piše ovakve zakone ili mladi? Švedska npr. vam zabranjuje oglašavanje igara na sreću na društvenim medijima i internetu samo s nekoliko iznimaka i to tamo gdje njihova agencija to dopusti. Sve vrste oglašavanja uključujući reklame, marketinške kampanje, promocije, druge vrste oglašavanja koje potiču igre na sreću. Također u njih oglašavanje igara na sreću ne smije biti emitirano u vrijeme kad se emitiraju programi koji su posebno privlačni mladima što su dječji i sportski programi. Dodano, oglašavanje igara na sreću ne smije biti privlačno mladima ili ranjivim skupinama u Švedskoj, ne smije biti lažno, ne smije prikazivati igre na sreću kao jedini način za rješavanja financijskih problema jer vam ljudi tako izgledaju reklame koje se puštaju na našoj televiziji, da nisu primamljive mladima, da nisu rješenje svih financijskih poteškoća. Ograničenja variraju u različitim zemljama, ali sve one ciljaju jednu te istu stvar, smanjivanje izloženosti igara na sreću kroz medije i druge kanale komunikacije. Od svih vrsti ovisnosti o kockanju s obzirom na adiktivni potencijal najteža vrsta je on-line kasino klađenje. I zato ga se u potpunosti treba spriječiti njegovo oglašavanje. Druga stvar, mimo marketinga koji se treba suzbiti zašto se ne bi povećao porez. Zašto se ne bi povećao porez u kockarnicama, kladionicama, u igrama na sreću, a smanjio porez npr. za mlijeko, za kruh, za osnovne živežne namirnice i za sve druge namirnice čije su cijene porasle? Zbog čega hrvatska država u zadnjih godinu dana je namaknula 27 milijardi kuna više kroz PDV su cijene tih proizvoda narasle. I sad dok ljudi sklapaju kraj s krajem jer je inflacija skočila, jer se ne mogu preživjeti u isto to vrijeme po istim cijenama se ljudi klade. Prebacite se malo. Povećajte kladionicama i ostalima poreze, smanjite porez na hranu. Ono što pojačava i povećava kvalitetu života je zdravlje ljudi, to olakšajte, ostalo suzbijte. Dalje, edukacija i informiranje javnosti o opasnosti, gdje, gdje su službe za mentalno zdravlje, liječenje, prevenciju ovisnosti zavoda za javno zdravstvo. Da biste razumjeli težinu problema ja vas molim da se uvijek pokušate staviti u kožu tih ljudi, tih obitelji. Ako se nonšalantno odnosite prema ovom problemu ili ga ne doživljavate dovoljno ozbiljno zamislite da imate člana obitelji koji vam je prokockao prokockao sve što imate i sve što ste stekli, do tog trenutka, slomio sve odnose unutar vaše obitelji. Osim toga, zamislite da vaš član obitelji trpi različite psihološke tegobe, nakon toga i fizičke bolesti koje nastaju kao prethodne navedene tegobe zbog prethodno navedenih tegoba. Vi se kao obitelj, kao članovi obitelji od njega ne možete odvojiti robotski, on je dio vas što samim time znači da vi patite skupa s njim. Ne samo financijski nego i emocionalno, gledate ga gdje propada. Zamislite da se to vama može dogoditi sa ovakvim akcijskim planovima koji su trenutno na snazi, sa ovakvim zakonima kolika je šansa. Biste li mijenjali zakone kad biste znali da će se to vama dogoditi. Dok god se akcijski planovi ne promijene ovako šansa da će se to dogoditi nekom vašem članu obitelji je drastično velika pa ja vas molim da ne osjećate krivnju jednog dana da ste mogli mijenjati stvari, ali da niste imali hrabrosti zbog industrije poroka koja vam je sjela na vrat. Imajte hrabrosti i promijenite jer danas, a možda ne sutra više nećete imati tu priliku. Hvala. I vama. Gospođa Renata Sabljar Dračevac, ispred Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege ovdje prisutni u dvorani, dakle podržavam ovu Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti za razdoblja do 2030. godine i jako mi je drago da budući da su istraživanja ukazala na rastuće korištenje drugih sredstava ovisnosti kao što su porast konzumiranja alkohola, duhana te na sverastuću pojavu ponašajnih ovisnosti kockanje, klađenje, prekomjerno korištenje interneta, društvene mreže i slično i to naročito kod mladih osoba nužno je dakle redefinirati i promijeniti pristup u provedbi javnih politika. Nasušno nam je bila potrebna ova strategija jer kao što svi znate posljednja nije bila ovako sveobuhvatna, a završila je 2017. godine. Ovog puta imamo uvrštene dakle ponašajne ovisnosti koje su preplavile i društvo i važno se je ozbiljno i sustavno uhvatiti u koštac s njima. Svakako bi naglasila da je preventiva izrazito bitna, ali mi imamo realnu potrebu za ozbiljnim organiziranjem kurative odnosno liječenja. Evo kao što je kolega Petrov naglasio da 13% djece ima problem sa kockanjem, ozbiljan problem s kockanjem. To dakle moramo sustavno i zbrinuti. Ova strategija definira prioritete, posebne ciljeve i mjere što je važno za njezinu provedbu i praćenje jer će se njima djelotvorno osigurati odgovornost za provedbu javnih politika prema ovisnostima i ponašajnim ovisnostima te omogućiti uspostavu multidisciplinarnih i integriranog pristupa na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini. Još jednom pozdravljam dakle donošenje ove strategije, ali svakako treba naglasiti da smo nedavno, je donesen i strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine. Red je da ozbiljno počnemo pričati o ishodima svih ovih strategija. Imam osjećaj da ih donosimo kao na traci, a onda sve stane na provedbenim mjerama. Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. godine npr. već dvije godine stoji, a povjerenstvo očito osnivamo po Churchill-ovskom modelu. Kako bi se osigurala učinkovita provedba preventivnih aktivnosti u prevenciji ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja potrebno je vratiti dispanzere za metalno zdravlje. Svakako treba jačati klubove liječenih alkoholičara te djelovanje službi za mentalno zdravlje na području alkohola i stvarati mrežu onih koji će djelovati na području ponašajnih ovisnosti. Plašim se da HZJZ nema mogućnosti niti dovoljan broj educiranih kadrova za ovakav sveobuhvatni proces. Dakle, nedostaje im dio stručnjaka, osim ovih za javno zdravstvo koje su izrazito kvalitetni i jako su važni na stvaranju područja znači prevencije odnosno javnih kampanja, ali se netko treba uhvatiti u koštac sa pružanjem adekvatne zdravstvene pomoći ne samo ovisnicima već i njihovim obiteljima. Dakle, treba ozbiljno posložiti mrežu zaštite mentalnog zdravlja da bi mogli napraviti jedan ozbiljniji pomak i bolje funkcioniranje. Svi znamo da je zdravlje stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. I govoreći o mentalnom zdravlju svakako moram napomenuti da je uhvatiti se u koštac sa siromaštvom također jedna od prioritetnih stvari na koje trebamo djelovati. Mislim da bismo formiranjem državnog zavoda za mentalno zdravlje olakšali ove procese. To bi bilo tijelo koje bi moglo okupiti sve stručnjake uključujući i bolničke. Samo na takav organizirani način možemo se suočiti i suprotstaviti brojnim ovisničkim, ali i sve većem broju pacijenata iz spektra poremećaja mentalnog zdravlja. nismo imali priliku u ovom visokom domu razgovarati o strateškom okviru razvoja mentalnog zdravlja do 2030., mi smo razgovarali samo na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku.

ekipirati svoje timove sa specijalistima iz psihijatrije koji vrlo brzo nakon što su završili specijalizaciju odlaze iz zavoda za javno zdravstvo i na taj način neće se moći provoditi naša, naša strategija. Naravno ne zamjeramo kolegama koji odlaze i traže svoje mjesto pod suncem, ali očito moramo prihvatiti da ne možemo na ovakav način ozbiljno se suočiti sa problemom koje imamo o mentalnom zdravlju. Ponavljam samo kompletno okupljanje kroz Državni zavod za mentalno zdravlje može stvoriti poziciju dobre brige o mentalnom zdravlju naših sugrađana. Svakako trebamo oživiti i dispanzere za mentalno zdravlje. Na području ovisnosti važne su nam klubovi liječenih alkoholičara, ali se treba stvoriti i mreža brige o ponašajnim ovisnostima, odnosno da educiramo edukatore koji će prenositi na teren ovu širinu odnosno potrebu liječenja ovakvih slučajeva. Kako financiramo ovu potrebu naših građana za dobrim mentalnim zdravljem? Dakle, u Prijedlogu Nacionalne strategije o ovisnosti na stranici 43. citirat ću: „u okviru državnog proračuna prihodi od igara na sreću i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebno je osigurati sredstva za financiranje kvalitetnih i znanstveno utemeljenih programa koja u ovom području provode organizacije civilnog društva. Kao dodatne financijske izvore potrebno je koristiti sredstva od igara na sreću i sredstva međunarodnih organizacija Ujedinjenih naroda. Drago mi je što će se aktivirati civilna društva u ovim edukativnim dijelovima, ali ono što vas pitam što je sa prihodima industrije duhana i alkohola. Treba se namjenski odrediti i od njih da trebaju davati određena sredstva po mjerama ove strategije. Ja već dugo prigovaram zbog nenamjenskog trošenja trošarina od duhana. Po važećem zakonu lex specialis dio bi trebao ići zdravstvu. Taj se zakon uskoro promijeniti, ali se neće promijeniti činjenica povećanja tro9kova koji nastaju u zdravstvenom sustavu zbog tih ovisnosti. Svakako treba napraviti dobru mrežu i školu nepušenja da li pri civilnom društvu ili na neki drugi način ja definitivno smatram da to moraju voditi dobro educirani eksperti. pitanje dakle reklamiranja. Ako nešto izaziva ovisnost treba li se reklamirati takav sadržaj? Dakle, to koliko se količinski reklamiraju igre na sreću je doista problematično i mislim da to moramo bolje regulirati. Nama je potreban restriktivniji zakonski okvir jer je industrija igara na sreću i kladionice vrlo moćna što predstavlja snažan socijalan i ovisnički okvir. treba nam Državni zavod za mentalno zdravlje, dobro organizirana mreža dispanzera za mentalno zdravlje, a u sklopu nje svi ostali elementi za funkcioniranje što boljeg održavanja mentalnog zdravlja naših sugrađana. Zahvaljujem. Gospodin Ivan Ćelić, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Danas raspravljamo o Nacionalnoj strategiji djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine koji je Vlada usvojila 29. prosinca. Evo danas je u Hrvatskom saboru. Prije toga je Vlada Republike Hrvatske usvojila također jedan važan dokument koji se zove strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine koji je također izuzetno bitan. Živimo u vremenu gdje smo još na neki način pod dojmom globalne pandemije covida koja se na neki način ukrižila sa epidemijom ovisnosti na globalnoj razini u Sjedinjenim Američkim Državama više od 107000 ljudi je umrlo zbog predoziranja sa opijatima. Na europskom kontinentu broj heroinskih opijatskih ovisnika blago pada, no imajući u vidu da svaka psiho aktivna tvar ima svo9j sinusoidni tijek možemo očekivati na neki način da će u određenome vremenu doći i do nekih lošijih pokazatelja i po pitanju ove psihoaktivne tvari i na europskom kontinentu, pa onda i na području Republike Hrvatske. EU u kojoj smo mi zemlja članica se susreće sa posebnim izazovima koji su vezani za neopijatske ovisnosti, prvenstveno ovisnost o kanabinoidima i ovisnost o stimulansima bilo da je riječ o kokainu, bilo da je riječ o sintetskim stimulansima danas je bilo poprilično govora i to je dobro o biheveralnim ovisnostima od čega je ovisnost o kockanju također poprimila javno-zdravstvene epidemijske razmjere i u Republici Hrvatskoj na žalost. No, ono što je vrlo važno, dakle istaknuti dok s jedne strane kada govorimo o heroinskoj ovisnosti koja je najteža mi imamo određene alate, učinkovite alate koji na neki način osobe sa tom vrstom ovisnosti relativno brzo dovode do zdravstvenog sustava jer im možemo ponuditi medikamentoznu terapiju, supstitucijsku terapiju koja spašava živote kod ovih drugih kemijskih ovisnosti mi takve učinkovite alate nemamo, a ista stvar je dakle i kod ovisnosti o kockanju i prema znanstvenim istraživanjima samo 10 do 15% osoba koje su ovisne o kockanju, koje su ovisne o marihuani i stimulansima se javlja na liječenje. Dakle, velika većina onih koji su evidentno ovisni se ne javljaju na liječenje, što s tim ljudima? Zavodi za javno zdravstvo imaju Službe za mentalno zdravlje i prevenciju izvanbolničko liječenje ovisnosti i nadam se da će se nakon ove donošenja ove nacionalne strategije i donošenja akcijskih planova na neki način aktivnosti koje su vezene za tretman sukladno nacionalnoj strategiji za pitanje ovisnosti o alkoholu, dakle imamo klubove liječenih alkoholičara koje treba revitalizirati. U ovome trenutku samo situacija je relativno dobra u gradu Zagrebu, ali evo recimo u Zadarskoj županiji imamo samo jedan aktivni klub liječenih alkoholičara. Škole nepušenja što je dr. Sabljar Dračevac rekla također stručnjaci koji se bave problematikom mentalnog zdravlja koji su educirani trebaju organizirati škole nepušenja i treba simulirati osobe koje imaju problem pušenja da se uključe u te škole. Klubovi liječenih ovisnika o kockanju, također edukacije koliko mi je poznato su predviđene da izvan ovih okvira grada Zagreba koji ipak ima nadstandarde na brojim medicinskim poljima pa tako i na području ovisnosti proširimo na cijelu Hrvatsku. Svaka strategija ima dva temeljna stupa, to su smanjenje ponude i smanjenje potražnje. Ako vidimo dakle koja je srednjoročna vizija razvoja da će u do 2030. u Hrvatskoj biti smanjena potražnja i dostupnost ilegalnih sredstava ovisnosti, unaprijeđena zaštita zdravlja i sigurnost stanovništva te smanjeni zdravstveni i socijalni i društveni rizici i štete povezani sa ovisnostima i ponašanjem u ovisnostima to je u nacionalnoj strategiji boldano i uokvireno. Je li to realno, je li to realno u ovome vremenu u kojem mi živimo? Ja vjerujem da jest, ali za to će trebati jako, jako puno truda. Kolegica Nađ je spomenula jedan fenomen dakle postoji tzv. uberizacija tržišta gdje recimo u Londonu lakše dobijete narudžbu marihuane nego pizze, brže dođe sa taxi taxi službom. Problem sa on line klađenjem također jedan od velikih problema koji nije reguliran na adekvatan način u RH, mislim da će tu Ministarstvo financija morati mijenjati određene pravilnike ako ne želimo da nam brojke ovisnika o kockanju progresivno rastu. Međutim, ovdje bih istaknuo kao osoba koja radi 20 godina u ovome sektoru da smo mi na neki način ako pogledamo podatke Europske agencije za droge, imamo primjere dobre prakse po pitanju liječenja. Mi smo napravili komplementarnima načelo smanjenja štete i koncept oporavka. Oni koji se bave načelom smanjenja štete nisu u konfliktu sa onima koji zagovaraju koncept oporavka, izuzetno je dobra suradnja između zdravstvenih ustanova i terapijskih zajednica i nevladinih organizacija. To osobito želimo promovirat u susjedstvu u zemljama bivše Jugoslavije i tu također uspostavljamo određenu suradnju sa stručnjacima koji se bave ovom problematikom jer mislim da je to naš posao da kao zemlja članica EU koja ima dobre terapijske modele da to podijelimo s našim susjedima gdje nema jezičnih barijera. prevencija je dakle ključ uspjeha kada govorimo o prevenciji onda je osnovno pravilo kako što više mladih ljudi dovesti do toga da oni nakon edukacije zaključe da nikad ne žele probati nikakvu psihoatkivnu tvar. Ovisnost je bolest mozga, osobe s problemom ovisnosti ne treba i ne smije se stigmatizirati. To nije pitanje nedostatka volje, to nije neka moralna devijacija, to je bolest mozga ne umanjujući važnost i drugih dimenzija koje su potrebne u liječenju tog problema koji razara ne samo tu osobu koja uzima droge ili koja kocka nego i njezinu obitelj, cjelokupno društvo. Ovdje bih također istaknuo da smo u ovome vremenu posebnih izazova vezano za covid-19 započeli i sada već imamo i određene preliminarne podatke koje ćemo publicirati, određene telepsihijatrijske usluge vezano za osobe koje imaju problem ovisnosti. U Klinici za psihijatriju Vrapče gdje radim imamo negdje oko 200 osoba s problemom ovisnosti koje su uključene u redoviti telepshijatrijski tretman. Razvijamo također i follow up grupe. Kao što sam spomenuo dakle nije problem toliko sa Zagrebom gdje je pristup određenim tretmanima ipak nadohvat ruke, problem je sa Metkovićem, problem je sa Pitomačom, problem je se Belim Manastirom, dakle tu opet omogućujemo onima koji nemaju mogućnost stručnjaka za mentalno zdravlje na svome području da putem tih on line grupa damo određenu psihosocijalnu podršku. Nevladine organizacije imaju izuzetno bitnu ulogu u čitavom spektru različitih usluga, no ja bih ponovno podcrtao i naglasio važnost Zavoda za javno zdravstvo, važnost preventivnih mjera gdje će različiti stručnjaci, ne samo liječnici psihijatri, specijalisti škole adolescentne medicine nego i ostali stručnjaci koji se bave problematikom mentalnoga zdravlja morati biti malo aktivniji, izići na ulicu, ne čekati u svojim ordinacijama i u svojim uredima da im dođu ljudi s tim problemom nego da proaktivnije u skladu sa ovo novom nacionalnom strategijom pružimo određene tretmane i radimo na preventivnim mjerama. I na kraju zahvala Željku Petkoviću pomoćniku ravnatelja HZJZ sa svojim timom i naravno dr. Dunji Skoko Poljak iz Ministarstva zdravstva koji su jako zaslužni da imamo danas ovako kvalitetan dokument, a trebalo je puno vremena da se to izrealizira. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa Katarina Peović, Klub zastupnika HSS-a i Radničke fronte.

Dobar dan svima. Kao jedan od aspekata prijedloga nacionalne strategije suzbijanja ovisnosti navodi se aspekt kazni povezanih s ovisnostima, pa bih se na to koncentrirala. Znači kazne bi trebale imati odvraćajući karakter. One bi trebale spriječiti jel recidiviste. I u strategiji stoji da će se razmotriti opcije za nastavak pravnih reforme koje bi u dugoročno mogle poboljšati javno zdravlje te socijalne rezultate uz pružanje podrške edukacije stručnjacima pravosudnog i kazneno represivnog sustava u pozadini provedbi zakonskih propisa. Također, uz prioritet 2, koji ima naslov Smanjenje dostupnosti ponude druga i povezanog kriminala te dostupnosti alkohola, duhanskih i srodnih proizvoda, igranja igara na sreću suprotno zakonskih propisa stavljen je jedan od ciljeva, cilj broj 4 unaprjeđenje kaznene i prekršajne politike u području suzbijanja zlouporabe droga i kaže se, doslovno kaže učinkovita politika kaznenog i prekršajnog sankcioniranja treba imati značajan utjecaj na smanjenje ponude legalnih i ilegalnih tvari, igara na sreću, ali također i utjecaj na prevenciju, zlouporabe i prekomjernog korištenja istih među mladima odnosno spriječiti da takva ponašanja prerastu u ovisnost. No, kao i sa mnogim strategijama nije određeno kako, jel kako ćemo to učiniti, kako ćemo spriječiti da ta ponašanja pređu u ovisnost, a konkretno sa znači kaznama odnosno sa politikom prekršajnih odredbi. Što se tiče znači konkretno onoga što se ovdje kaže je provedba analiza učinkovitosti i davanje prijedlog usklađivanje izmjene zakonskih propisa, ne kaže se kako. Sad znači svi genezu znači toga kako je SDP 2013. definirao da se posjedovanje manjih količina droga definira kao prekršajno, ne kao kazneno djelo i to izmjenama Kaznenog zakona posjedovanja droge za osobne potrebe što se od tada ne smatra kaznenim već prekršajnim djelom, što je naravno i rasteretilo sudove i maknulo stigmatizaciju znači sa samih samih korisnika, dok se prije jel da za jedan joint moglo završiti u zatvoru, a ovdje se sada plaćaju kazne. I naravno da je to dobro, no ono što je proizašlo iz toga da su zapravo relativno visoke kazne potpuno znači ne klasno opet ću reći jel određene odnosno oni koji su bogati te kazne mogu platiti bez da im to nešto zapravo nešto znači, a oni koji su siromašni na njih se zapravo provodi ta učinkovitost jel prevencije kroz prekršajne prijave. Pa se tako kaže evo na MUP-ovim stranicama da prekršajni postupak je fleksibilniji, sama osuda ima manje stigmatizirajući karakter, ovisnici ili povremeni konzumenti droge zbog posjedovanja droge za osobne potrebe se ne upisuju u kaznenu evidenciju, a koji upis i može štetiti kod uključivanja u društvo, pronalaženja posla i slično, a olakšana je i rehabilitacija. Ovakav pristup dovodi do značajnog rasterećenja kazneno pravnog sustava i uštede sredstava koja bi se mogla između ostalog preusmjeriti i na liječenje ovisnika. I naravno da su ta sredstva kao i na pomoć u obitelji u borbi sa ovisnostima dobra, ali ta sredstva su zapravo znači potpuno ne senzibilizira na to tko plaća kaznu i onda kazna zapravo ni nema svoj učinak. Znači također kazne za brzu vožnju pod utjecajem alkohola jel, znači nekom tko ima novaca ta kazna neće puno značiti, a nekom tko nema itekako će značiti i paziti će da ne dođe u tu situaciju. I u konačnici je mislim cijeli taj pravni sustav složen tako da se de facto omogućuje onima s visokim primanjima i bogatijima pogotovo mislim ne ometano prakticiranje u samim ovisnostima, a da se zapravo onima koji su siromašniji to jedino što možemo reći da uživaju, uživaju posljedice svojeg prekršaja kao što su redimo u slučaju znači da imate prekršajne mogućnost registracije vozila itd. ukoliko postoji dug koji prekršajni, u prekršajnom postupku, znači čovjek nije platio. Tako dakle, da zaključim, ta odvračajuća uloga kazni koja se u strategiji spominje je učinkovita samo za one s nižim primanjima. Zbog toga smatramo da je važno uvesti regulativu koju ćemo i predložiti, da se zapravo kazne određuju prema imovinsko dohodovnom cenzusu. Takvu legislativu imaju znači i Švedska, Danska, Njemačka, Austrija i Francuska recimo što se tiče kazni, prometnih kazni. Takvu legislativu osobito je razvila Finska, pa recimo u Finskoj neće vam biti rijedak slučaj da onaj dubljeg džepa plati kaznu i od preko 50 tisuća eura, evo u Švicarskoj je zabilježena najviša kazna od čak 650 tisuća eura. Znači oni dubljih džepova uistinu plaćaju puno više, a onda se i na cestama ne može vidjeti bahatost bogatijih vozača, a u smislu strategije o kojoj je ovdje riječ suzbijanja ovisnosti uistinu znači te kazne imaju svoju svrhu jer one potiču dakle da se zapravo bez obzira na imovinsko dohodovni status oni koji tome pred, u tom prekršaju se nađu uistinu to više ne ponove. Eto, mi ćemo predložiti jedan takav prijedlog i

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani predstavnici Ministarstva zdravstva i vjerojatno i HZJZ-a, nema državne tajnice i g. Capaka, poštovane kolegice i kolege. Dakle, evo, dočekali smo ovaj nacionalni strateški okvir. Smatramo ga sveobuhvatnim krovnim dokumentom na području provedbe javne politike prema ovisnostima i ponašajnim ovisnostima. Nadamo se i evo, smatramo da će to zaista biti jedan kamen temeljac za provedbu integrativne i koherentne politike u području borbe protiv ovisnosti. Ovdje su definirati prioriteti, posebni ciljevi i mjere koje će upravo dovesti do tog integriranog pristupa na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini. Svi smo svjesni da se sve više susrećemo i borimo sa porastom konzumiranja alkohola i duhana, s problemom s drogama, sverastuća je pojava ponašajnih ovisnosti, od kockanja, klađenja, igara na sreću, prekomjerno korištenje interneta, društvenih mreža, naročito kod mladih osoba. Stoga je br. 1 edukacija i prevencija od najranije dobi. Ovu Nacionalnu strategiju trebala bi slijediti dva akcijska plana, jedan je do 2026. g. predviđen, trebao bi biti donešen u roku od 30 dana, drugi do 2030. i nadamo se da sve ovo što piše u Nacionalnoj strategiji da će biti obuhvaćeno u akcijskom planu. Važno je što su ovdje navedeni različiti oblici ovisničkih ponašanja, međutim, evo stojim i dalje i u svoje ime, u ime kluba da upravo zato što radimo na prevenciji i edukaciji i upravo zato što bi trebali imati jedan i sveobuhvatni nacionalni plan edukacije o štetnoj upotrebi, ne samo ovisnosti i o rizičnom ponašanju, zato smatramo da je trebalo barem spomenuti problematiku energetskih pića, pogotovo jer se zaista počinje s njima u predpubertetskoj dobi i 61% i 61% ih miješa s alkoholnim pićima, tako da je to izostalo barem da se spomene i onda isplanira u smislu edukacije i prevencije. No 2030. prema ovoj srednjoročnoj viziji razvoja trebalo bi, je li, smanjiti potražnju i dostupnost ilegalnih sredstava ovisnosti, unaprijediti zaštitu zdravlja i sigurnost stanovništva, ovdje su navedeni na stranici 37 i prioriteti, posebni ciljevi, početna vrijednosti i ciljna vrijednost do 2030. g. Ja sam naravno, pogledala sve te brojke, pa evo, valjda ćemo svi kao društvo i kao struka biti sretni da se dobar dio toga ostvari. Ovaj dokument je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030., u Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje 2021.-2027. g. koja naglasak stavlja na povećanje očekivanog broja godina zdravog života, zatim na bolje, zdrave životne navike i učinkovitiju prevenciju bolesti, a sve to bi se trebalo ostvariti putem mjera koje su usmjerene na osiguranje kvalitete programa liječenja, psihosocijalnog tretmana, resocijalizacije osoba s problemom ovisnosti, prevencije ovisnosti, smanjenja dostupnosti sredstava ovisnosti. Sve je to lijepo navedeno, ali je pitanje imamo li mi dovoljno stručnjaka za provođenje svega što je navedeno. Kao nekakav prethodni dokument ovom sada dokumentu je Nacionalna strategija suzbijanja zlouporaba droga za razdoblje 2012.-2017. i Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporaba droga u RH 2015.-2017., provedena je evaluacija ovih dokumenata i u principu, sve ono što je u toj evaluaciji navedeno, čini mi se da je zapravo uneseno i u ovu Nacionalnu strategiju, od potrebe da se unaprijedi komunikacija i suradnja među institucijama, bolja i .../nerazumljivo/... bolji i učinkovitiji preventivni programi, nedostaje pristup pouzdanim i činjeničnim informacijama o zdravstvenim posljedicama, preventivnim mjerama, itd., važna je koordinacija među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini, međunarodnoj razini, nedostaje odnosno potrebno je provoditi različita istraživanja iz područja ovisnosti i ponašajnih ovisnosti, razvoj informacijskih sustava, razmjena informacija među različitim dionicima, podizati kvalitetu usluga i programa, edukacija odnosno izobrazba svih dionika. Već smo rekli da treba razvijati različite oblike međunarodne suradnje i širiti i razvijati mrežu i državnih institucija i organizacija civilnog društva. E sad, što se tiče konkretno, analize situacije, što se tiče droga, već smo evo, čuli, da je tržište droga najdinamičnije kriminalno tržište, mi smo tranzitna zemlja, ali evo, ima i zapljena droge i .../nerazumljivo/... i sprječavanja krijumčarenja i kod nas. Droge dovode i do različitih zdravstvenih problema, od HIV-a, hepatitisa C, predoziranja, smrti. Veliki je problem što ilegalnu drogu barem jednom konzumiralo 24,5% ispitanika prema istraživanju 2019. Mnogi koriste kanabis, porast je u sintetskim kanabinoidima, recimo, Galaxy, to mi vidimo evo i kao internisti u OHBP-u. 17% 15-godišnjaka su najmanje jednom u životu probali marihuanu, je relativno stabilan trend osoba liječenih zbog problema ovisnosti, ali 80% svih onih koji su u sustavu liječeni je problem opijatske ovisnosti, ali je sve veći trend povećanja broja onih koji imaju neopijatsku ovisnost, prvenstveno kanabis. Što se tiče alkohola, složit ćemo se da je jedan od prioritetnih javnozdravstvenih izazova, vodeći svjetski uzrok lošeg zdravlja, preuranjene smrtnosti, 40% slučajeva loših zdravlja je i uz alkohol i u pušenju i prometnim nesrećama, tako da nas čeka puno posla oko prevencije. Veliki je problem pijenje djece i mladih, pijenje na radnom mjestu, pijenje odnosno teške epizode opijanja, već sam rekla, 61% učenika konzumiralo je alkohol s energetskim pićima, naglašavamo važnost klubova liječenih alkoholičara. Što se tiče pušenja, ovdje bi zaista se trebalo poštovati one zakonske mjere koje postoje da se zabrani prodaja duhanskih i drugih proizvoda mlađima od 18 godina, ali je pitanje koliko se to provodi. Povećanje trošarina sa povećanjem cijena duhanskih i srodnih proizvoda mnogima nažalost nije odvraćujuće, tako da je zaista poanta u uopće prevenciji da neko puši duhanske i slične proizvode. Također je problematika konzumacije grijanih duhanskih proizvoda, elektroničkih cigareta, što mnogi naši i mladi i adolescenti smatraju kako je to jako cool, a kao jel oni ne puše. Dobro je da mi imamo Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma pluća koji obuhvaća pušače od 50 do 75.g., ali evo velim bolje bi bilo da je što manje onih koji puše, 29% učenika puši u dobi od 15 do 16.g., 19% od 13 do 15.g., 17,3%, a problem je što se zakon ne poštuje, a mi kao zdravstveni djelatnici zapravo i ne znamo što bi mi pušačima savjetovali, koju terapiju, kažeš im prestani pušit, on pita kako, tako da je tu veliki problem. Što se tiče igara na sreću mi imamo liberalni pristup, međutim jedno je gdje, pitamo se gdje je granica između legalnog i ilegalnog, između zabave i ovisnosti, dakle problem je dostupnost i putem Internet klađenja i kladomata, opet zabranjeno mlađima od 18.g., ali se zakon ne poštuje. Isto tako igre na sreću, kockanje, problem je populacije mladih, čak 12,9% srednjoškolaca ima visoku razinu problema povezanih s kockanjem. Ovisnost o internetu, o društvenim mrežama, internetskom igranju igrica, također problem među učenicima. Evo našla sam tu isto jedan članak, dnevno su 3 sata uz ekrane i tada ne rade ništa za školu. Tu je svakako i uloga i roditelja i obitelji. I sad što se tiče ovih prioriteta javnih politika u srednjeročnom razdoblju to je razrađeno kroz 3 skupine prioriteta. Prvo svakako prevencija ovisnosti djece i mladih, imenovat će se županijski koordinatori, svakako promicanje zdravog načina života, ranog otkrivanja intervencije i prevencije, usmjerenost na sve vrste ovisnosti, prevencija ovisnosti na mjestu rada. Ovdje je stvarno važno stvaranje i zdravog okruženja, alkohol je veliki problem, al je upravo tu i utjecaj i poslodavaca da budu educirani i osposobljeni i prepoznati te rizične svoje radnike, ali i pružiti mogućnost da budu liječeni. Što se tiče sustava zdravstva, u RH samo imamo 45 dječjih psihijatara, a trebalo bi ih biti barem 100, važnost je službi za mentalno zdravlje na području alkohola i ponašajnih ovisnosti, problem oglašavanja, pivo kao hrana, osobno sam protiv takvih oglašavanja, osobito ono što je dostupno i mladima. I što se tiče financiranja svakako i državni proračun i druge mogućnosti uključujući i EU

Hvala. dosadašnjeg okvira djelovanja na području ovisnosti u vidu donošenja jedinstvenog strateškog akta koji je osim neovisnost o alkoholu, psihoaktivnim tvarima i duhanu usmjeren i na ponašajne ovisnosti odnosno ovisnost o kockanju, klađenju i video igrama. Ovim dokumentom navodi se potreba za razvojem preventivnih programa i dok bi ti preventivni programi trebali biti znanstveno utemeljeni, sveobuhvatni, dobro promišljeni, koordinirani i sociokulturno osjetljivi najvažnije je da zaista i obuhvaćaju rizične skupine i da se redovito provode jer nažalost svjesni smo da u Hrvatskoj i razvijeni i znanstveno utemeljeni preventivni programi koji spašavaju živote poput onih za maligne bolesti u provedbi podbacuju i imaju i imaju izrazito nizak odaziv. Osim implementacije učinkovitih preventivnih programa nužna je i uspostavljena primjena tretmanskih opcija kod ranijih faza ovisnosti. Istraživanja su pokazala da uključivanje jednostavno primjenjivih tzv. kratkih intervencija u kliničku praksu kod osoba u ranim fazama razvoja ovisnosti imaju pozitivan učinak. Nužno je uključiti stručnjake raznih profila u edukaciju za provođenje kratkih intervencija, te ih sustavno i provoditi. Strategija uvodi i pojam diversifikacije opcija tretmana poput e-zdravstva, dnevnih programa rehabilitacije itd.. Svakako podržavamo širenje tretmanskih mogućnosti, no smatramo kako bi ih trebalo jasnije definirati, da ne spominjemo kako nam trenutno nedostaje i ona temeljna diversifikacija tretmanskih opcija kao što su primjerice specifični programi liječenja za ovisnost o kanabisu, videoigrama ili tretman za mlade s problemima ovisnosti, nedostaju nam i smjernice koje bi u kliničkoj praksi pomogle prilikom odabira adekvatnog načina liječenja. U RH postoji neujednačena distribucija tretmana ovisnosti, kao i većina drugih zdravstvenih usluga. Zato bi ova strategija trebala snažnije promovirati razvoj mreže tretmana ovisnosti. Istraživanja i klinička praksa su pokazali da je učinkovit onaj tretman ovisnosti koji je sveobuhvatan, a kada između ostalog uključuje bolničko ili dnevno bolničko liječenje u jedinicama specifičnim za liječenje ovisnosti. U programima dnevnih bolnica za ovisnosti treba težiti multidisciplinarnosti i provođenju programa čije su sastavnice znanstveno utemeljene i dokazano učinkovite. Program bi se trebao bazirati na jednakovrijednim psihoterapijskih i psihoedukacijskim intervencijama u širokom rasponu djelovanja od specifičnog rada na ovisničkoj problematici do rada na socijalnim vještinama. Sveobuhvatni pristup uključuje i rehabilitaciju odnosno resocijalizaciju osoba s problemom ovisnosti. Strategija bi se trebala osvrnuti na širenje i razvoj posttraumatskih, posttretmanskih opcija prilagođenim potrebama korisnika, te u tome dati veći značaj organizacijama civilnog društva. S obzirom na pokazatelje o kontinuiranom porastu korištenja sredstava ovisnosti, posebice kanabisa i stimulansa, kao i korištenja digitalnih sadržaja odnosno klađenja i kockanja kod mladih osoba, smatramo kako bi Nacionalna strategija veći naglasak trebala staviti na prevenciju i tretman mladih. Podaci pokazuju kako je pandemija snažno negativno utjecala na mentalno zdravlje djece i mladih. U uvodu ovog dokumenta navodi se potreba za ojačavanjem suradnje sektora mentalnog zdravlja i sektora ovisnosti. Mislimo kako je nužno razvijati psihijatrijsku skrb za mlade i jasno definirati načine suradnje. Nacionalna strategija bi trebala snažnije podupirati razvoj institucionalnih i izvan institucionalnih kapaciteta za rad sa mladima sa problemom ovisnosti osobito ako se nose i sa izazovima mentalnog zdravlja. Mladima je potrebno prilagoditi i tretmanske opcije u vidu pohađanja za njih prilagođenih i strukturiranih programa. Pozdravljamo uvažavanje specifičnosti rodne dimenzije u kreiranju i provedbi programa. Pojedini ciljevi i mjere navedeni u ovom dokumentu tiču se žena sa problemom ovisnosti, trudnica i majki. S obzirom na stigmatizaciju žena s problemom ovisnosti, te porastom nasilja u obitelji u vrijeme pandemije ističemo potrebu za razvojem tretmanskih i post tretmanskih mogućnosti koje su rodno osjetljive, a posebice tretmanskih opcija za žene s problemom ovisnosti koje su bile izložene nekim od vidova nasilja. Nadalje, potreban je novi zakonski okvir o igranju igara na sreću. Novim zakonskim okvirom trebalo bi dodatno ograničiti mjesta na kojima se priređuju igre na sreću osobito u odnosu na odgojno-obrazovne i socijalne ustanove. Iznimno je važno, ako ne ukinuti, onda barem rigoroznije kontrolirati samoposlužne terminale za kockanje koji postoje u ugostiteljskim objektima gdje maloljetnici mogu nesmetano pristupiti igrama na sreću. Kliničko iskustvo pokazuje da veliki broj ovisnika o kockanju počinje kockati upravo na takvim mjestima i to u dobi kad su maloljetni bez ikakve kontrole i nadzora punoljetnih osoba. Pozdravljamo suradnju regulatornih tijela sa zdravstvenim i socijalnim sustavom gdje su od osobite važnosti intervencije vezane uz dosljednu i striktnu primjenu isključenja ili zabrane igranja. Također je važna i suradnja unutar samog zdravstvenog sustava, gdje bi u odnosu na ovisnost o kockanju trebali postojati primarni centri za ličenje ovisnosti o kockanju, a u koordinaciji sa primarnim centrima otvarali bi se i drugi županijski centri i to nakon provedene strukturirane teorijske i praktične edukacije za rad sa ovisnicima o kockanju. Vezano uz nadzor oglašavanja fokus treba biti na ograničenje oglašavanja primarno priređivača koji već imaju pravo poslovanja u Republici Hrvatskoj. No i ovdje je za uvođenje ograničenja potrebno mijenjati zakonski okvir. Primjera radi u velikom broju zemalja EU postoje ograničenja oglašavanja, odnosno zabrana oglašavanja igara na sreću ili potpuna ili u određenom vremenskom periodu. Istraživanja su pokazala kako oglašavanja igara na sreću najviše pogađa adolescente i ovisnike o kockanju što je i naše kliničko iskustvo. Oglašavanje igara na sreću bi trebalo biti postroženo i u odnosu na adiktivni potencijal različitih igara na sreću, pa bi u potpunosti trebalo zabraniti oglašavanje igre ili igara sa najvećim adiktivnim potencijalom poput na primjer on-line casina, a za ostale igre na sreću poput sportskog klađenja i igranja na aparatima valjalo bi uvesti vremensko ograničenje. Aktualna zabrana oglašavanja u medijskim sadržajima namijenjena djeci mladima jednostavno nije dovoljna čemu smo i sami svjedoci. Da je potrebno oglašavanje igara na sreću regulirati kao alkohol i duha, odnosno igre na sreću treba doživljavati kao javno zdravstveni rizik. I na kraju važno je istaknuti da i ova strategija pati od standardne boljke HDZ-ovih strategija, a to je da ima potpuno nerazrađen i nejasan indikativni financijski plan što nam na žalost ulijeva strepnju da će i ova strategija kao i mnoge druge ostati tek mrtvo slovo na papiru. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada je na redu gospođa Marijana Puljak, Klub zastupnika Centra i GLAS-a?

Nakon ove Strategije u roku 30 dana donijet će se i akcijski plan djelovanja na području ovisnosti od 2022. do 2026. kojim će se odrediti konkretni koraci za provedbu definiranih mjera u ovoj strategiji i kad se taj akcijski plan donese zapravo znat će se kako će se i na koji način implementirati ova strategija. Strategija je dakle jedan strateški okvir, nacionalni strateški okvir, predstavlja krovni dokument na području provedbe ovih politika, definira prioritete, ciljeve i mjere kojima će se ili osigurati provedba na nacionalnoj, lokalnoj i čak međunarodnoj razini. Istraživanja ukazuju na rastuće korištenje sredstava ovisnosti kao što je porast konzumiranja alkohola i duhana, te na rastuću pojavu tzv. tzv. ponašajnih ovisnosti, a to su kockanje, klađenje, prekomjerno korištenje interneta, društvenih mreža i slično i ono što zabrinjava naročito kod mladih osoba. U razgovoru sa djelatnicima i stručnjacima u sustavu rekli su dakle da su zadovoljni evo da je nakon 6 godina, dakle čekaju ovu Strategiju šest godina još od 2017. godine i Strategija je kažu dovoljno općenita, dovoljno općenito napisana da bude dobra i dakle pokrije sve što treba, sva područja koja treba. Dobro su definirani ciljevi, dobro je što su navedene i mjere koje su jasno mjerljive, međutim evo čekaju konkretan akcijski plan da vide na koji će se način to sve implementirati. Pozdravljaju i prvi put zaista uvođenje rodne dimenzije posebnih programa za žene ovisnice što do sada nije bilo. Ono što isto tako kažu da u sustavu evo ovo što sam pitala i u replici, dakle zabrinuti su to kako će se ovo implementirati, odnosno tko će to implementirati sa kojim ljudima jer u sustavu jednostavno nedostaje ljudskih resursa, nedostaje stručnjaka koji bi trebali implementirati ovu strategiju na terenu, liječnika, psihologa, psihijatara, socijalnih radnika jednostavno ih nema dovoljno, dakle odlaze iz sustava nezadovoljnim uvjetima rada odlaze u privatni sektor, a ono što je još gore u privatnom sektoru recimo da onda mogu i biti dostupni našim građanima, međutim ono što je još gore odlaze van Hrvatske. Dakle, pitaju se s pravom kako i s kime provoditi ovu strategiju. Osim toga recimo jedan još od problema na koji smo upozoreni to je da nemaju dovoljnu potporu odnosno procedure, način rješavanja problema ovisnosti o najnovijim sintetičkim drogama. Problem s njima je zapravo uopće detektirati, prepoznat da je neko ovisan jer nema fizičke nema onih fizičkih manifestacija, fizičkih kriza, pa se onda često takve ljude zapravo ne evidentira kao ovisnike već eventualno kao psihijatrijske slučajeve, dakle nisu niti navedeni u statistikama o broju ovisnika, nema ih registrirano u sustavu. Kad već spominjemo psihijatre govorimo o psihijatrima i povećanju problema ovisnosti i svih popratnih problema koje s ovisnošću dolaze, pogotovo među mladima. Još ću jednom upozoriti s ovog mjesta na poraznu činjenicu o kojoj već evo dvije godine kadgod imam priliku pričamo ovdje u Saboru, a ne vidim da se išta mijenja, a to je podatak i činjenica da od Privlake do Zagreba ni u jednoj jedinoj bolnici na tom području dakle u cijeloj Dalmaciji i šire, nema nijedan jedini bolnički krevet za djecu ili adolescente kojima je potreba pomoć psihijatra. Dakle, u Dalmaciji nemate nigdje mogućnost zakonskog smještaja djeteta u bolnički stacionar jer ono se po zakonu mora odvijeno liječiti od odraslih osoba. Nažalost, to nije moguće jer nigdje nema kreveta za dijete. dakle od Privlake do Zagreba, djeca kojima treba pomoć psihijatra u bolnici i bolničko liječenje leže u istoj sobi sa odraslima. Splitski, evo splitski KBC trenutno nema nijednog psihijatra dječje adolescentne psihijatrije i roditelji su mogu slobodno reći više ludi od brige. Oni imućniji koji to sebi mogu priuštiti vode svoju djecu u Osijek, u Zagreb, u mogućnosti su možda i doći i biti blizu svoje djece, međutim veliki broj to nije u stanju i onda su djeca osuđena, tretira ih se kako ko zna i umije. Nije samo u Splitskoj bolnici teška situacija sa dječjim adolescentnim psihijatrijama tako je stanje u cijeloj Hrvatskoj. Trenutno ih u cijeloj Hrvatskoj ima 45, a trebalo bi ih po kapacitetima biti oko 140. Dakle, a potreba je evo vidimo kažem i zbog porasta i ovisnosti, kasnije svih i manifestacija tih ovisnosti, dakle potreba za ovom specijalizacijom dječjih psihijatara je sve izraženija, sve više djece ima i ozbiljnih na kraju i psihičkih problema. U dokumentu, da se vratim na dokument ove strategije, možemo vidjeti rezultate istraživanja o trenutnom stanju u Hrvatskoj i stanje nije nikako dobro, pa samo da navedem neke podatke evo čisto radi Dakle, prema europskom istraživanju o pušenju i pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima u 2019.g. RH je iznad europskog prosjeka po konzumiranju ilegalnih droga među mladima tako da 21% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo Kad govorimo o alkoholu, alkohol je treći vodeći svjetski uzrok lošeg zdravlja i preuranjene smrtnosti i smrtnost povezana s konzumacijom alkohola je već čak od smrtnosti koje su posljedice uporabe duhana i droga. Dakle, evo ovdje se navodi i podatak da u europskoj regiji 40% slučajeva lošeg zdravlja i preuranjene smrtnosti su zbog uzroka u koje se nalaze u trima tzv. izbježivim rizičnim čimbenicima, a to je pušenje, alkohol i prometne nesreće koje su često uzrokovane zapravo alkoholom. Godišnje se u RH hospitalizira oko 8,5 tisuća muškaraca i oko 1.200 žena zbog problema s alkoholom, najviše u dobi od 50 do 59 godina i u dobi od 40 do 49. Kad govorimo o pušenju, pušenje se danas smatra glavnim tim izbježivim čimbenikom rizika za zdravlje i Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da svakih osam sekundi u svijetu umire jedan čovjek uslijed posljedica štetnog štetnog djelovanja duhana, znači svakih osam sekundi. Navest ću ovdje primjedbu jedne obiteljske liječnice ovdje iz javne rasprave i kolegica je isto tako spomenula koja navodi dakle da brojka od 40,6% osoba među mladim odraslima koji su trenutno pušači pokazuje da dosadašnja Strategija borbe protiv pušenja nije polučila željene rezultate. Dakle, kaže ova obiteljska liječnika da oni znaju kako uputiti osobe koje su ovisne o alkoholu, opijatima postoje procedure međutim pušačima ne znaju što im ponuditi, osim rečenice morate prestati pušiti, pušenje je štetno za zdravlje. Kad im dođu sa pitanjem, a kako da prestanem pušiti, kako, na koji način, možete mi pomoći odgovora nema. Ovdje u prijedlogu strategije se navodi da je u sustavu potrebno osigurat održivost provedbe programa smanjenja štete, ali ova obiteljska liječnika koja kaže radi 23 godine u sustavu ne zna za bilo kakav program smanjenja šteta od pušenja duhanskih proizvoda. Dakle, evo nešto čemu se treba posvetit posebno isto pažnja. Navodili su evo i kolege primjere i porazne rezultate istraživanja o raširenosti kockanja i klađenja. Porazni rezultati koji kažu da 72,9% srednjoškolaca barem je jednom u životu kockalo i kladilo se. Najveći dio učenika ima iskustva sportskog klađenja, igranja lutrijskih igara pri čemu je klađenje na sportske rezultate najučestalija igra na sreću. nedavno se mijenjao onaj pravilnik o prostorno i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću, dakle udaljenost ovih svih casina, automat klubova, od odgojno-obrazovnih ustanova mora biti, je li, manja, iako je pravobraniteljica još 2018. g. tražila da to bude i kilometar, je li, 1000 m, međutim, je li, osim te udaljenosti, potrebno je, je li, poraditi na poboljšanju, je li, ove porazne statistike. Ovisnost o internetu, samo još da spomenem, količina korištenja interneta, posebno ako su u pitanju aktivnosti na društvenim mrežama, sve više pokazuje zabrinjavajuće trendove među mladima i evo, završit ću samo jednom primjedbom iz javnog savjetovanja, ovim se dokumentom mora obavezati Ministarstvo zdravlja da kontinuirano prati i ispituje pojavu novih metoda i pristupa u liječenju ovisnosti. Danas se još uvijek liječenje provodi formalističkim pristupom, razgovor s pacijentom kod psihijatra 30 minuta, tablete za smirenje i ponovni razgovor za 15 dana. Hvala. G. Željko Sačić, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, ja planiram po hodu. Izvolite. Hvala vam lijepo poštovani predsjedavajući, g. profesore Capak, dragi moj kolega Petroviću, drago mi je da vas vidim ovdje, puno ste pridonijeli hrvatskoj borbi protiv zlouporabe droga. Duboki naklon svima u MUP-u koji ste se u teškim uvjetima borili, kolegice i kolege, bez ovih posebnih sredstava koje sad imamo u Zakonom o USKOK-u i kaznenim zakonima, da slušamo dilere droge, da ih pratimo, da im podmećemo lažne droge i upravo taj tim i Dundović i svi prije, Sačer su u takvim okolnostima, bivšim jugoslavenskim zakonodavstvom još što smo imali '96, '97. na raspolaganju hvatali velike dilere međunarodne po 100, 200, 300 kila kokaina, dragi prijatelji. I psi su nam tu pomagali njušeći kontejnere. No, dobro, ovo je bio uvod da dademo do znanja hrvatskoj javnosti kako Ministarstvo unutarnjih poslova u represivnom dijelu provodi ovu Nacionalnu strategiju od svog osnutka, daleko prije i g. Ćelić je o tome govorio, naš doktor, ali suština ove Nacionalne strategije koju sam imamo pred sobom zapravo bitno se nije mijenjala još od davnih dana ovaj, s jedne strane, znači ona ima 3 stupa, i vi ste to sad danas isto tako, ovdje predložili, prvi stup je smanjenje dostupnosti, znači represivna tijela od policije i svih ostalih, carine, uključeni u tom lancu da djeluju, da ovaj, onemogućavaju te krijumčarske kanale ili proizvodnju u samoj RH, drugi stup podjednako ili još važniji jeste ovaj koji ste ispravno rekli, smanjenje potražnje, znači tu je sva preventiva, od malih nogu, od maloljetnika naših, djece, školaraca, od starijih, srednje dobi, to za drogu govorim, je li, znači, i opijate i to je ono gdje trebaju sudjelovati sva druga ministarstva. Ministarstvo zdravstva, obrazovanja i to ste vi sve dobro ostavili, socijalne službe i naravno represivna tijela u dijelu kada već to dođe pred sudove i naš sustav kasno pravni. I treći, jačati sve te institucije, a to ste sad stavili, potencijalno ovaj, da o tome vode brigu sve te institucije kadrovski, znanstveno, stručno, crpeći međunarodna saznanja i iskustva, od organizacije UN-a, EU, vidim da ste vi to sve sve to jako, jako dobro nam obrazložili i to će i meni biti itekako važan temelj za tim svim podacima kad ću nastupati u javnosti politički jer ste nam doista dali u ponudu izvrsne i katastrofalno porazne podatke o tome gdje mi kao Hrvatska stojimo. Pa mi smo u mnogim aspektima iznad europskog prosjeka. ne krivim ja sad nikoga nego naprosto kao društvo, kao institucije to trebamo i načelno sve ste vi to dobro napravili, mi nemamo šta, nemamo mi sad neku instituciju u ovom Saboru koja bi vama to mogla usporiti ili htjela usporiti da kažemo ne, da Vlada RH i to ne valja, mi ćemo dati svoje. Naprotiv, koliko ja vidim iz diskusije, svi mi imamo jako žarku želju da vam pomognemo, ali ne treba tu, sve ste i manje-više ste vi, detalji su u pitanju. Ja ću vam dati nekoliko detalja i sad, budete vidjeli ovaj, koliko ste u prilici da to ugradite unutra, da to stvarno bude konsenzus. Da to kad se izglasa, da dignemo svih 151 ruku za to jer nema razloga da se tu ovaj, dijelimo, to je naša budućnost, u pitanju su naša djeca, naši najbliži, naši, na kraju krajeva i mi sami, ja sam isto nažalost imao tih problema, recimo sa nekakvim rekreativnim pušenjem, što kolegica kaže, vrag me nanio prije 2 godine da sam zapalio cigaretu nakon 25 godina i 2,5 godine, malo-malo, uglavnom sam tuđe pušio, ali to je došlo do 5, 6 cigareta, pa i do 10. I sad već, i vidio sam da to ide krivim putem i već 5 mjeseci ja ne pušim, Bogu hvala, a kako kolegice? Kažete vi, dođeš tamo i pita kako prestati pušit, lako, recite, neću i gotovo i u Sabor ja dođem, ovaj, vidim drugi puše, ne smijem sad cinkat, ali neću i gotovo. Ovaj, i to. Znači to je prvo, neću, a onda sve ostalo, možeš tablete, možeš flastere, e to je sad malo edukacije, tu bi g. naš profesor Ćelić itekako više mogao reći. Znači osim pohvala, podrške, mi Klub Hrvatskih suverenista će vam to dati i ja bih sad samo jednu važnu temu vam htio dati do znanja, s obzirom da je tu i g. Petrović, a i g. Capak i vidim, državna tajnica, gđa. Marija Bubaš nam je stigla, dajte vidite normativno to je sad zadnjih 10 godina je to nemoguće, ali mi imamo na seoskim domaćinstvima, a i u urbanom području puno mladih ovaj alkoholičara koji su doista u punom smislu te riječi alkoholičari i oni maltretiraju svoje mame, svoje svoje roditelje, braću, sestre, napiju su, oni imaju 23, 40 godina i mi ih tretiramo kao nasilnike u obitelji. on kad se otrijezni za 24 sata je nazad i to su strahovite muke, strahovite poteškoće, ne možeš ga baciti prije u Jugoslaviji realno i nekad davno u Hrvatskoj '90.-ih si ti takvog na silu mogao negdje hospitalizirat kao recimo ovisnika drogi ako je u prekršaju, u kaznenom djelu pa mu daš onu mjeru sigurnosnu liječenja. Međutim, ovog ti alkoholičara ne možeš tako, on radi, radi, napije se, preko vikenda napravi 100 problema i otac i majka izluđuju, daju ga policiji, zovu ove, hitna pomoć dođe, ne možeš ga nikako socijalno, zdravstveno na pravi put izvesti jer on neće, veli ne idem se ja liječiti neću tablete Antabusa pit, neće nikakve terapije. Kako to napravit, šta? To su veliki problemi, ne možete takvog čovjeka tretirat kao normalnog koji će donijeti odluku neću više piti on si ne može sam pomoći. Znači društvo bi moralo neki dio represije prema takvom alkoholičaru za opće dobro, pa nekako ga izdvojit kad bi on bio na suhom možda 2-3 mjeseca možda bi ga ta želja za, za ovaj rakijicom prošla, tko zna, ali treba pokušat. Bolje i to nego da razara sve oko sebe. U svakom slučaju jako vas podržavam osobito vas u MUP-u u ovom represivnom dijelu jer vi ste taj, taj dio i nije mi drago što je profesor Sakoman, moj prijatelj jučer, prekjučer jako ovaj ružno govorio to. To je bilo iz aviona vidljivo da su to laži. I ne mogu vjerovati da si on to dozvolio da tu jednu interpretaciju jedne majke jednog narkomana kaže da su policajci šmrkali, pa mislim to, da je rekao 100 drugih stvari o policiji pa ajde de, da nije imao kapu, da nije bio obrijan, da je malo negdje nešto, ali da on šmrka da dođe na, pa to je prestrašno, srce puca. Prema tome ispričavam se dragoj policiji u ime takvih avanturista neodgovornih jer jako dobro znam koliko se truda ulaže. Ima kukolja, ali vrlo malo i jako puno ulažemo da se on odstrani, ali u svakom slučaju dat ćemo sve od sebe da pomognemo koliko možemo, ohrabrujemo vas, novac nadam se da imate koliko treba, ako nema dovoljno recite da nešto pojačamo, da uzmemo od nekoga kome ne treba i to je to. Hvala vam lijepo. **Radin, Gospođa Andreja Marić počinje sa pojedinačnim raspravama. Izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice, suradnici, kolegice i kolege, prvo ću nešto reći o problematici alkohola osobito započinjanje u dječjoj i mlađoj dobi. Dakle, treći je vodeći svjetski uzrok lošeg zdravlja i preuranjene smrtnosti, smrtnost povezano s konzumacijom alkohola je veća od smrtnosti koje su posljedica uporaba duhana i droga. Uz alkohol veliki problem naravno pušenje i prometne nesreće kao tri izbježiva rizična čimbenika pa eto prema tome trebali bi što više smanjiti konzumaciju i alkohola i pušenja, ali i drugih momenata. E sad, što nama odnosno konzumentima alkohol čini? Čini toj osobi, čini drugim osobama kroz ulično, obiteljsko naselje, nasilje, probleme na radnom mjestu, ali i trošenje i državnih resursa, troškove zdravstvene zaštite, troškovi rješavanja kriminaliteta i prekršaja. Mi medicinari jako dobro znamo kako izgleda i akutna intoksikacija alkoholom i sindrom ovisnosti o alkoholu, psihotični poremećaji, neurološki, kardiološki, dal toksična kardiomiopatija, polineuropatija. Što se tiče djece i mladih u RH je 90% učenika u životu pilo alkohol prema anketi iz 2019., 58% u posljednjih 30 dana, 16% iskusilo pijanstvo u posljednjih 30 dana, veliki je problem su tzv. teške epizode opijana. E sad, kad učenik uz alkohol i energetska pića e onda smo još u dodatnom problemu. I zato stalno inzistiram na tome da se veća, veći naglasak barem stavi ili izrijekom spomene problematika energetskih pića. Ovdje ne govorimo samo o problematici oglašavanja alkohola, nego naravno i problematici oglašavanja energetskih pića. Pa smo onda svjedočili 2021. 13-godišnji smrtni slučaj dječaka koji je pio energetska pića, imao je neprepoznatu srčanu manu. 2022. u Varaždinu 12-godišnje dijete oboljelo od moždanog udara. I onda se pitamo koliko djece treba stradati od energetskih pića da Vlada nešto poduzme. Znači ministar Beroš je još 2021. da mi stojimo iza toga da treba zabraniti energetska pića, mi ćemo napraviti zakon ovo ono. Nije se napravilo još uvijek ništa. SDP je i 2018. u zakonsku proceduru uputio zakon, a i sad u 6 mjesecu smo uputili preko izmjena Zakona o trgovini da se zabrani oglašavanje i prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Međutim, koliko smo vidjeli prema mišljenju Vlade to nam je odbijeno. Ja ću biti, to sam već u više navrata rekla jako sretna ako Ministarstvo zdravstva konačno donese svoj dokument da možemo imati ono što imamo i za pušenje i za alkohol. Dakle, da se zabrani prodaja energetskih pića mlađim od 18 godina. Tu je naravno i prevencija i edukacija od ranije, najranije dobi, a nacionalna strategija je jedno od tih mjesta gdje se to može napraviti, pa evo sad nekoliko riječi o problematici energetskih pića, dakle u Hrvatskoj energetska pića počinju piti još u osnovnoj školi, piju ih često i u velikim količinama iako znaju da su nezdrava, dvije trećine njih ih miješa s alkoholom. Osim toga poseban porez na energetska pića uveden 2022. učenike ne odvraća od konzumacije. Gotovo devet od deset građana Hrvatske smatra da djeca ne bi trebala kupovati i konzumirati energetska pića. Konzumacija šećera i energetskim pićima kofeina i drugih sredstava, naravno ima utjecaj i na i druge stimulanse u energetskim pićima na organizam u rastu u razvoju na krvni tlak, na bolesti srca, na druge zdravstvene tegobe s trajnim posljedicama, rizično ponašanje s posljedičnim ozljedama, a čuli smo i sa smrtnim slučajevima. Prema tome, ako se što prije ne donese zakonska regulativa koja će se poštovati kao što se nažalost ne poštuje, a trebala bi se poštovati i zabrana i za prodaju alkohola odnosno duhana mlađim od 18 godina, tako i igre na sreću i sve ono što smo govorili, e onda smo u velikom problemu. I zato smatram da bi trebalo što više govoriti o problematici energetskih pića, djecu educirati od najranije dobi, upozoriti na ih opasnosti konzumacije, pogotovo sa alkoholom da ne govorim o kasnijim posljedicama konzumacije šećera, pa dijabetes, debljina itd. Prema tome, pred nama je jako puno posla, ako ovakve strategije i akcijske planove nećemo široko obuhvatiti, bez obzira što to nije po definiciji u užem smislu …/Upadica Radin: Vrijeme Hvala. Ja vas ne bi upozorio, ali mene su upozorili da vas upozoravam. Gospođa Mrak Taritaš izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana kolegice Marić. Dakle, cijela rasprava vezana uz strategiju ide afirmativno, dakle svi smo svjesni toga da je ta strategija nužna, svjesni smo toga da su unutra i detektirani na odgovarajući način određeni problemi. Ono što je iza, uvijek je tema što iza tog slijedi, dakle iza toga trebaju slijediti pojedini akcijski planovi. Vi ste se ovdje referirali vezano uz alkohol i vezani uz energetska pića. Dakle što cijenite, koji bi nekakvi akcijski planovi trebali biti i što bi se moglo napraviti za jednu širu platformu, pri tom prvenstveno mislim na energetska pića kod mladih? Dakle, veći je porez, nismo napravili, znate da je bilo da se ukidaju svi oni automati koji … energetska pića koja su bila u školama koja su isto nije se postiglo, što cijenite da bi trebalo još dodatno napraviti zapravo …/Upadica Radin: Hvala./… da se osvijesti da je ta ovisnost o energetskim pićima put dalje? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Izvolite odgovor. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Ovako jednim djelićem sam se dotakla jednom rečenicom kad sam u ime kluba govorila da osim ove nacionalne strategije mi bi zapravo trebali imati i nacionalnu strategiju i prevencije dakle svih štetnih tvari, dakle ne samo ono što dovodi do ovisnosti nego i što dovodi štetnosti na zdravlje odnosno na rizično ponašanje. Dakle, sad ako mi tu po nekakvim definicijama energetska pića ne stavimo pod ovisnost, ali bome treba jednom širom nacionalnom edukacijskom strategijom upozoriti i mlade, a bole i odrasle da je konzumacija energetskih pića itekako štetna. je ovo sve dobro što je tu napisano i prioriteti i strategije i vizije itd., ali mi kao društvo trebamo više napraviti na konkretnim što strategijama, što akcijskim planovima vezanim uz prevenciju i edukaciju. Znači toga nikad dovoljno. Hvala. Gospođa Orešković. već ozbiljnim stupnjem ovisnosti o nečemu, dal je to droga, dal je to kocka, alkohol ili nešto drugo. Dakle, podržavam prevenciju i edukaciju, međutim mislim da se sustav nije dovoljno fokusirao na trenutak kad nešto postane rizično i problematično. Npr. neće jedno ili dva, tri energetska pića ili dva, tri alkoholna pića dovesti do ovisnosti, ali će se ona razviti, a pogotovo će se razviti tamo gdje je ekonomski ili društveno plodno tlo, gdje su nesređene obitelji, gdje su kojekakvi problemi, nezaposlenost, loš ekonomski status, e tu naši centri za socijalnu skrb zajedno sa MUP-om koji često mora u takvim situacijama intervenirati ne prepoznaje da je takvim pojedincima, takvim obiteljima potrebna stručna i profesionalna pomoć jer tu je onaj okidač kad iz konzumacije pređe u ovisnost težu ili najtežu. …/Upadica Radin: Andreja (SDP)** Da, potpuno se slažem s vama. Kolikogod mi tu pričali o tome da mora biti multisektorska suradnja naravno da nije sve na Ministarstvu zdravstva, tu je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, agencije ovakve onakve, županijski povjerenici itd., ali dakle svi dionici u društvu bi trebali zajednički surađivati da prvo detektiramo probleme koje imamo vezano konkretno uz ovisnost, a onda da se na svim razinama svatko u okviru svojih edukacijskih kompetencijskih mogućnosti napravi ono što može. Mislim da tu je ovo što ste rekli da taj jedan moment je izostao i upravo na to na neki način zapravo i upozoravamo da ono što stoji na papiru u principu nije dovoljno. Dakle, jednostavno treba više edukacije i obiteljskih, pazite i obiteljski liječnici imaju tu ogromnu ulogu. A jel oni imaju vremena?

Izvolite gospođa Dreven Budinski. Savjest za zdravlje Varaždinske županije je napravio anketu na uzorku od 55.300 đaka u 30 osnovnih i u 10 srednjih škola i stvarno je bilo rezultati su poražavajući da je konzumiranje energetskih pića u osnovnim školama 60%, a u srednjim školama 85%. Mislim da je to stvarno nekakav alarm, a bilo je ponukano i .../Govornik se ne razumije./... ono što ste rekli nakon smrti one 12-godišnje curice i ne bi to bio problem nego kad oni to nastave konzumirati češće, a pogotovo sa alkoholom, e onda tu nastanu veliki problemi i hvala vam što ste bili na okruglom stolu gdje smo stvarno dotaknuli puno tih problema. Hvala lijepa. **Radin, Furio Hvala lijepa. Da i meni je drago što sam bila na tom okruglom stolu, ne samo zato što mi je interesantna tema nego je i docentica neurologica moja evo, kolegica iz srednje škole, .../Govornik se ne razumije./... je li, tako da podrška i s te strane. Dakle vrlo je ozbiljna tema, o tome zaista upozoravamo, evo, već par godina kak sam rekla i u saborsku proceduru smo uputili zakon i 2018. i sada u 6. mj. 2022., temeljeno na podacima, ne samo iz EU nego i na našem hrvatskom istraživanju. Ono što je bilo rečeno u odbijenici Vlade na naš zakon, koji još nije, way niti došao na raspravu, da eto, nemamo dovoljno istraživanja. Pa evo, drago mi je da su onda Varaždinci napravili to istraživanje zaista na respektabilnom broju, kako ste i rekli, 5300 učenika, problem postoji, naše rješenje nije prihvaćeno, ja se zaista nadam da će vaša zakonska regulativa što prije ugledati svjetlo dana radi naše .../Upadica: Hvala./... djece i Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Marić, problematika energetskih pića koja je evidentna, osobito kod maloljetnika, ne spada u Nacionalnu strategiju za suzbijanje djelovanja svih ovisnosti, kao što ne spada ni ovisnost o hrani, ovisnost o seksu, pretjeranom konzumiranju kave, jednostavno moraju biti nekakve strukture i to treba, slažem se, regulirati i vi dobro znate da apsolutno podupirem inicijativu i kolegice Borzan. Mene tu ne zanimaju nikakve političke preferencije, međutim, govorimo o tome kako je teško unatoč propisima regulirati konzumaciju alkohola odnosno kupovinu alkohola, duhana kod maloljetnika, a s druge strane, recimo, vaš klub traži legalizaciju marihuane u rekreacijske svrhe. Kako mislite da ćemo maloljetnike odvući od tog velikog problema, to je jako, jako opasnija psihoaktivna tvar od svega ovoga,

oni su dali inicijativu, ovoga, a ne SDP, moje osobno mišljenje, ja sam to i na Odboru za zdravstvo rekla, naravno da nisam ovaj pobornik nikakvih, je li, povećanja rekreativnih svrha, drugo je industrijska konoplja, itd., dakle kao liječnik to moram razgraničiti i to znate da sam rekla i na odboru. Što se tiče energetskih pića, što se tiče alkohola i duhana, mislim postoji, je li, za alkohol i duhan zabrana prodaje mlađim od 18 godina, ali se nažalost zakoni u mnogočemu ne poštuju i tu mi kao društvo imamo problem. Jedno stoji na papiru, a ne provodi se. E sad, jasno, dođete u trgovinu, ima ona naljepnica na blagajni, da mora tražiti osobnu odnosno mora biti, je li, starija od 18 .../Upadica: Hvala./... godina. Zašto se to ne poštuje? Hoćemo malo više Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolegice Marić, dakle problem o kojem ste se zapravo u najvećoj mjeri osvrnuli je konzumacija energetskih pića koja je izuzetno opasna, osobito za osobe mlađe od 18 godina, ali dok god mi govorimo o nečemu, a ne djelujemo, ništa neće biti promijenjeno. Kao što ste i sami rekli, u saborskoj proceduri imate prijedlog zakona, pa evo, mislim da je ovo jedna dodatna prilika da se prvo pitanje, i vama, zašto on samo stoji, zašto se ne ne odlučite krenuti sa potpisima i to staviti na dnevni red jer ja vjerujem da bi jedan takav zakon bio podržan, a evo, možemo i kroz ovaj način potaknuti možda i vladajuće da to što prije stave, stave na dnevni red jer evo, nedavno sam imala učenika osnovne škole, 7., 8. razred ovdje u HS-u i učiteljice su baš ukazale na taj problem, dakle kroz pitanje i kroz razgovor sa mnom kao sa zastupnicom, dakle jedan veliki i širok problem, dakle putovanje od Slavonskog Broda do Zagreba, dakle rekli su da gotovo svaki učenik to konzumira na svakom stajalištu i evo, mislim da trebamo u većoj mjeri to staviti na višu razinu i .../Upadica: Hvala./... razgovarati o tome i nešto učiniti konačno. Da, evo, slažem se. Pa gledajte, to je pitanje preširoke dostupnosti. Znači s jedne strane nemate zakonsku zabranu da uopće kupuju mlađi od 18 godina, pa onda naravno imate široku dostupnost, to se sve reklamira u udarnim terminima, sve nešto daje krila, itd. Koliko god je evo, kolega Ćelić rekao da to ne spada u Nacionalnu strategiju ovisnosti, ali ako nećemo široko razmišljati, ako nećemo barem na papir staviti da treba educirati, prevenirati uz činjenicu da evo, 61% mladih i djece konzumira s alkoholom, pa ajmo, dajte bar tu jednu, dve rečenice stavite u Strategiju. Ja se slažem da to po definiciji per se nije, je li, ovisnost u užem smislu, ali ako govorimo o problemu, ako to nećemo staviti u strategiju, u akcijski plan, da ljudima uđe u uho, da društvo zna da imamo problem, mislim onda, ne znam, valjda ćemo čekati 58. neku drugu strategiju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepa. Evo, sad su s nama učenice i učenici i nastavno osoblje Graditeljske tehničke škole iz Zagreba, pozdravimo ih lijepo pljeskom. Hvala što ste s nama, tema je droga, ako ovaj, možemo imati publiku koja će nas pozorno slušati. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice s kolegama, kolegice i kolege. Bilo bi dobro da su ovi mladi ljudi možda bili jučer kad je bila rasprava o obnovi pa bi bilo zgodno da su se u to uključili, ali to naravno nije danas ova tema, nego je tema nešto posve drugo. Dakle, mi imamo strategiju i dobro da ju imamo i uopće nema nikakve dileme da ćemo tu strategiju koju do 2030. i to ste i sami vidjeli iz rasprave klubova podržati. Ta strategija otvara međutim niz drugih tema i niz drugih stvari, a ja apsolutno cijenim da je sabor mjesto u kojem to treba otvoriti i o tome treba raspravljati. Otvara temu slijedećih akcijskih planova koji trebaju biti, slijedećih planova kojih se trebamo držati i otvaraju dvije teme o kojoj ja hoću ovdje progovoriti. Jedna od tema je edukacija, a druga tema su ljudi koji će sve to zajedno provoditi. Svi se slažemo da edukacija treba biti od najranije životne dobi. Pogledajte malo nas sad tu koji sjedimo u saboru i našu ovisnost o mobitelima, našu ovisnost o laptopima. Ja da mi netko uzme mobitel, ja više ne bih znala ništa. Znala bi doći doma valja, a sad zamislite mlade ljude ove koji su gore ili još manje koji su u osnovnim školama, koji su srednjim školama, koji su za vrijeme korone sjedili doma, nisu išli u školu, nisu se družili sa svojim vršnjacima, sjedili su doma. Jedan kolega je rekao kad dođem doma s posla u 5 popodne zateknem svoju kćer koja je u pidžami, nije se još ni počešljala, a kao da je kontrolor leta, pred njom je sve, jedan kompjuter, tablet, mobitel i sve ostalo. A dakle, čak uopće nije ni problem kad vi dobivate sve moguće informacije s toga, problem je kad se vi jednostavno navučete i ono, dakle 2023. godini mi o ovisnosti trebamo gledati na jedan drugi način. Mi govorimo o alkoholu, govorimo o drogi, govorimo o kockanju, ali trebamo vidjeti taj, ta ovisnost djeca koja nastaje o svim tim uređajima koji ih bombardiraju svakodnevno sa svim mogućim informacijama. Dakle, 75% djece koja su bila u osnovnoj ili srednjoj školi, ja govorim podatke koji su dostupni, su se kladili. I sad zamislite kad se kladite nešto i zaradit neke novce. Čini vam se da je to super, ali onda dolazimo do još jedne teme koju stvarno hoću. Dakle, i to kad govorim sabor je mjesto gdje trebamo progovoriti o problemu tko, tko se bavi, tko radi jer imamo dovoljno kadra. Dakle, u ovom trenutku nama sigurno fali pola kadra koji bi trebalo se baviti različitim stvarima koji su zapravo preventiva vezano uz ovisnost. Mi ovdje imamo i uvijek su nam naslovnice pune, fali nam konobara, fali nam čistačica pogotovo kad krene ljetna turistička sezona, ali ljudi moji nama fali stručnog kadra. Tu je kolegica Orešković govorila o centrima za socijalnu skrb koji uz sve ono što se trebaju bavit ne mogu se baviti nekakvim preventivama razgovora s familijom koji prepoznaju da se nešto dešava ali dokraja nisu stručni da se to mogu, mogu prepoznati. Vi doma u svojoj obitelji možete prepoznati ako hoćete prepoznati da je netko krenuo u alkohol. I onda je pitanje koliko si to hoćete priznat i kad si priznate već je kasno. Vi u okviru svoje obitelji i doma možda čak možete i prepoznat da je krenula nekakva droga ili nekakva priča. I uvijek je pitanje koliko si spreman to reći sebi, si, kad si kažeš sebi gle mi u okviru svoje familije imamo nekakav problem daj da vidimo što dalje i onda doći i reći ja trebam stručnu pomoć. Svako od nas prepozna da treba stručnu pomoć za svoj auto i otići će automehaničaru jer nešto lupa, ali prepoznati da trebaš stručnu pomoć da treba stručnu pomoć, da treba otići u socijalni rad i reći ljudi moji nama treba nekakva pomoć pitanje je koliko to možemo prepoznati i pitanje je kad prepoznamo da li s druge strane imamo nekog tko je spreman za to. zaista s ove govornice i tu ću završiti. U nekoliko navrata sam govorila ljudi moji živimo u nekakva druga vremena. Nama je korona pokazala sve slabosti koje imamo u okviru sebe osobno, u okviru obitelji i u okviru društva. Ona nam je to sve otvorila, moramo se …/Upadica: Hvala./… pobrinuti Hvala. Evo u najboljoj namjeri pokušat ću objasniti gdje je slaba točka ove strategije. Zamislite dva učenika, sjede u istoj klupi, radi se edukacija o problemima svih vrsta ovisnosti u cilju neke prevencije. Međutim, jedan đak je iz obitelji koja nema nikakvih problema s ovisnošću, a drugi dolazi iz obitelji koja ima teški teški slučaj ili alkohola ili droge ili kocke. Dakle, za razliku o ovisnosti o elektronskim uređajima ove koje sam nabrojala razaraju, ne samo pojedinca, razaraju cijele generacije, ljudi ostaju bez imovine, praktički bez svega, ne samo bez vlastitog zdravlja. E sad što naš sustav ne prepoznaje? Naš sustav ne prepoznaje da ovaj učenik koji dolazi iz problematične obitelji čiji je roditelj teški ovisnik o drogi, kocki, alkoholu, treba specifičan tretman i veću psihosocijalnu podršku da sam ne nastavi danas sutra isti obrazac ponašanja. Evo, to …/Upadica: Hvala./… kao prevencija u sustavu ne postoji. **Radin, Furio Hvala lijepo kolegice Orešković. Ne slučajno, namjerno sam odlučila ovu raspravu zapravo iskoristiti da svi malo si rasvijetlimo problem i probleme s kojima se susrećemo. Dakle, već kad uđe u nekakvu fazu to svi prepoznamo i ona nešto odradimo, ali ta prevencija dakle kad se bavite nekretninama i onda kad pitate koliko vrijedi nekretnina i onda kaže imate tri uvjeta lokacija, lokacija, lokacija. Ja mislim da i u ovoj temi bih trebali imati zapravo ta prevencija, prevencija, prevencija. E sad je pitanje kako i pitanje tko. I zato su važni i akcijski planovi koji će biti iza toga, ali je važno tko će ih raditi dakle ne možete, mi se, mi se uvijek oslanjamo na nekakve zakone, strategija je okej, ali iza toga tko će to…/Upadica Radin: Hvala/…provoditi Ivan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, imamo li dovoljno kadrova? Nemamo. Nema ni Švedska, ni Norveška dovoljan broj stručnjaka za mentalno zdravlje djece adolescenata. Ima li svaka škola psihologa i pedagoga? Nema, nažalost. Nedostaju stručnjaci, ali to nije razlog da idemo prema naprijed. Nedostajalo je stručnjaka i sada za vrijeme covida u mnogim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, ali uspjeli smo zahvaljujući ljudima upravo koji su unutar tog sustava. Spomenuli ste Internet, dakle vi ste mogli noćas čitavu noć bit na internetu, pripremat se za današnju raspravu, došli ste ovdje i raspravljate bez obzira što prema nekim kriterijima teoretskim bi bili ovisni o internetu, vi ste socijalno i radno funkcionalni, dakle socijalna i radna funkcionalnost je vrlo važna varijabla u svim psihičkim poremećajima, pa tako i kod ovisnosti, tako da neki kriteriji mogu biti da je nešto ovisnost…/Upadica Radin: **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Kolega Ćelić, vaše iskustvo, vaše znanje, oni s čim se bave, ja tu nemam što dodati ili oduzeti. Ja samo, u svojoj raspravi, htjela sam ju iskoristiti i reći slijedeće. 2023.g. oni koji, oni mali vražićki koji vrebaju na mlade ljude iza svih ovih stupova su puno veći i puno opasniji nego što je to bilo pre 20-tak godina. Dakle, vi ćete i svako od nas će reć okej, odradit ću taj dio i drugi dan dolazim i kao što ste vi rekli radno sam funkcionalan, ali zamislite to što na sve te mlade ljude, meni je to korona pokazala. Kad su oni bili doma, kad nije više bilo onog kontakta, pazite dijete u 1. razredu osnovne kad krene u školu mora se ujutro ustat, umit, oprat zube, složit torbu, otić tamo, to sve za vrijeme korone, oni nisu išli skoro 2.g. u škole, koja je posljedica svega toga, nisam sigurna da još uvijek sagledavamo sve razmjere toga.

Sigurna sam da ćemo i za naše akcijske planove pronaći određen broj kadrova, ali svi mi tu možemo dati svoj obol za provedbu istih. Ali osvrnut ću se na onaj dio koji ste vi u vašoj raspravi rekli, a tiče se pandemije odnosno ovisnosti o društvenim mrežama odnosno o online ovisnostima. Pandemija je pokazala i svi smo se odmah isti čas prebacili na online počevši od učenika, naravno nastava je se prebacila na online, a i svi mi smo nastavili tako živjeti i raditi.

vraćamo se na onaj dio kadra koji je treba. Ja, ja se slažem sa g. Ćelićem, nema niko čarobni štapić kao što je on rekao ni skandinavske zemlje koje ja često volim spomenuti kao uzor u niz stvari, nema i ne možete imati sve. Ali, mi bi barem minimum trebali imat koji nemamo psihologe za škole, pa čak, tu je bila rasprava neki dan kad je bio pomorsko dobro, pa smo onda imali raspravu o komunalnim redarima, pa jedan komunalni redar za dvije općine, dakle rasprave su neusporedive, ali se, dakle da je barem jedan psiholog za više škola, mi ih imamo premalo. Tu, jer gdje počinje, počinje u obitelji, počinje od najranije životne dobi jer se tu neke stvari mogu ukazati, može napraviti i nama tu definitivno fali, dakle nije sad idealna situacija nego barem da smo na nekakvoj nuli, da smo na nekakvoj pristojnoj razini, bojim se da će nas to, da ćemo to već u budućnosti već vidjeti taj manjak koji imamo. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo poštovana kolegice smo bi još jednom naglasila i ovo što ste vi govorili da zapravo porazni rezultat politike je li proteklih 30.g. i ono često čujemo u javnosti u proteklih 30.g. izgubili smo milijun stanovnika, u zadnjih 10.g. 10% radnog stanovništva, ovako kad se čuju te brojke, ono ljudi možda i ne reagiraju, ne reagiraju da je to nekakva katastrofa, međutim kad odu, kad im zatreba liječnik, a liječnika nema, kad im zatreba socijalni radnik, psiholog, psihijatar, a njih nema onda shvate zapravo razmjere ove katastrofe proteklih 30.g.. Dakle ono kao što sam rekla i u svojoj raspravi prva reakcija ljudi iz sustava kad su vidjeli ovu strategiju i očekujući akcijske planove, upravo ovo što ste i vi rekli, tko će to provoditi na terenu. Ja se evo možda slažem sa kolegom, nemaju, sve zemlje nemaju uvijek dovoljan broj kadrova,

čitamo na slijedeći način, otišlo nam je toliko ljudi, opustošena nam je Lika, Slavonija, nema više ljudi i sve ostalo, ali razmjere tog odlaska kadra iz Hrvatske su puno širi, dakle ja sam tu već znala ovaj nešto spomenuti, a uvijek je prilika. Ja se sjećam jednog sastanka na kojem je bila delegacija iz Hrvatske i na tom, na tom jednom velikom skupu je bila tadašnja kancelarka Njemačke gđa. Merkel, dakle to je bilo otprilike u onom periodu kad je Hrvatska ušla u EU i ona se okrenula za stol gdje smo mi sjedili kad je govorila i rekla je, vi iz Hrvatske, što vi radite i pripremate se za školovanje novog kadra jer ćemo vam kvalitetan kadar uzet mi, dobit ćemo gotove ljude, mi ćemo ih platit onolko kolko ih vi ne možete platit. Dakle ta, taj problem odljeva kadra ne čita se samo u brojkama i opustošenoj zemlji nego se i čita i u kvaliteti onog što imamo ovdje a to smo zaboravili tako čitat. (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Kolegice, mislim da ste dotakli jedan jako bitan aspekt, a to je naš obrazovni sustav. Dakle, neko je spomenuo da nemamo dovoljno stručnih suradnika i da to je dio problema hoćete od psihologa, pedagoga, pa do ne znam logopeda, defektologa itd., itd., međutim za ovaj konkretan problem je, vezano za problem obrazovanja on je puno dublji odnosno iz odgojnog sustava smo već odavno izbacili odgoj i odgojni sustav koji bi trebao imati jako bitnu ulogu u prevenciji zapravo tu ulogu sve manje ima. Znači obrazovni sustav služi da učenicima i studentima daje znanje odnosno fakte, a ne da ih odgaja kako se u nekim situacijama postaviti ili kako i što bi trebali raditi u životu. Tako da, i onda dolazimo do ovoga što ste vi problematizirali kako prepoznati problem. Mnogi ga imaju, a ne mogu ga prepoznati ili, i/ili si ga ne žele priznati. Hvala lijepa. Kolega Hajduković, dakle ja mogu samo potvrditi to što ste vi rekli, dakle uvijek počinje, stvari ne počinju u sredini, a bojim se da kad je riječ o ovisnostima da su one već od sredine pri kraju, a ono što je uvijek dobro da se prepozna na samom početku. Dakle mi smo iz, i to ste rekli, mi smo zapravo u školama imamo sve predmete, ali taj dio odgoja smo zanemarili. Nekad su bili i oni satovi razredne zajednice na kojima su se nekakve druge stvari bile nego što su danas. Sjećate se tema zdravstvenog odgoja koji je bilo i gdje se nije željelo prepoznati, dakle zdravstveni odgoj da se čita zapravo odgoj svega, odnos prema financijama, odnos prema različitosti, odnos prema izazovima koji jesu, dakle to je sve nešto, jer danas se vi susrećete u realnom vremenu s puno više opasnosti…/Upadica Radin: Hvala/…nego što je to bilo pre 10-tak godina, da ne kažem i više. Nadica (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, pa mislim ovako, slušajući sve današnje rasprave i u ime klubova i pojedinačno mi možemo donijeti ne znamo kakve strategije i akcijske planove, ali kad pogledamo da kad počinju problemi i počinje i odgoj u obitelji. Kad obitelj, prijatelji i svi oni okreću le…, i ne žele se suočiti sa problemom, da li je to alkohol, dal su to, dal je to droga, bilo kakva, kocka, pogotovo kocka koja je uništila i razorila mnoge obitelji onda mislim da kad bi, da će teško neko to vidjeti u, samo u sustavu. Znači prvo ja moram priznati ili svaki ko je ovisnik, ja jesam ovisnik i trebam pomoć. Mislim da je to i kad vi pogledate kad idete po gradu, na terasama kad sjedite i onda dijete u kolicima, mame piju kavu, a sva djeca imaju mobitele,

i da to drugo vrijeme donosi neke druge stvari i neki drugi način funkcioniranja i svega ostalog. Dakle, vi možete se okrenut oko sebe i vidjeti da negdje za stolom u kafiću su se našli mladi ljudi da popiju kavu. Mi kad se nađemo da popijemo kavu bez obzira jel se to zove kava ili nešto drugo, razgovaramo. Oni su se doveli u situaciju da svaki razgovara sa svojim mobitelom, čak štoviše dakle jednom prilikom moj sin i moja nećakinja su otprilike isto stari i oni su bili, on je bio u prizemlju, a ona je bila na katu u vikendici na moru i igrali su belu sa drugim parom putem mobitela. Ja kažem ček malo šta radiš i, a onda, onda su oni, ali za to moraš imati, moraš sazrjeti i onda su oni u jednom času donijeli odluku, to neko društvo, da kad se nalaze…/Upadica Radin: Hvala/…niko ne smije stavit mobitel na stol, ali. **Radin, Furio Poštovana zastupnice, evo već …/Govornik se ne razumije/…zapravo ovaj dio oko, oko borbe za prekomjerno korištenje interneta, igrica i sve to skupa zapravo u biti se sastojati od edukacije, prvenstveno edukacije i smatram da je to u redu, prvenstveno edukacija roditelja i radnika u odgoju i obrazovanju, no međutim gdje je problem? Problem je u tome što ovo ponašanje je sad već postalo normalno ponašanje i ono što ste rekli maloprije, kad dođete u kafić, kad za stolom sjedi 4. mladih ljudi oni međusobno razgovaraju preko mobitela, ne razgovaraju oni ovako kako razgovaramo mi i tu je problem, tu ih treba educirati. E sad kako ćemo ih educirati, kroz koje mehanizme, to je veliko pitanje. Al treba početi u najranijoj dobi da ne bi to kasnije postalo najnormalnije, a zapravo dobivamo zombije. Hvala lijepo. Dakle, namjerno sam i u ovoj raspravi govorila uopće o toj našoj ovisnosti o svim, svemu zajedno iako to kao što kolega Ćelić kaže nisu ovisnosti na ovoj razini koji jesu, oni vam zapravo uvjetuju da ljudi međusobno ne razgovaraju, da više niko nikog ne sluša. Inače je to problem, znate svako sluša sebe, ne sluša nekog drugog, čak i kad ti ovaj drugi kroz taj razgovor i kroz sve zajedno ukaže da ima problem, ti to ne čuješ. E sad pitanje je zašto to ne čujemo, ne želimo čuti i sve ostalo, ali sigurna sam da nam je jako otežao život i jako otežalo sve ove stvari dakle mi ovdje kad sjedimo u sabornici, pogledajte nas, ja to radim, ne trebam gledati nekog drugog, prvo sjednem i pogledam malo šta je, jel me ko zvao, nije zvao, onda šta ima ovo…/Govornik se ne razumije/…itd. i samim tim kad to radim ne slušam kolegu koji tu, koji

Davor (DP)** Hvala vam lijepa poštovani g. predsjedavajući, poštovana gđo. Bubaš, g. Capak sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle u ovom pojedinačnom dijelu ću proći kroz neke stvari koje smo već uglavnom čuli, pa da ih možda malo naglasim. Da naravno ovisnost odnosno dostupnost onoga što ovisnost čini možemo smanjiti. Eto nekoliko prijedloga, recimo ovisnici o pušenju, o nikotinskim proizvodima. Priznajem, stavljam se u taj socijalni koš. No recimo imamo li podatak o učinkovitosti kampanje sa uznemirujućim fotografijama na kutijama duhanskih proizvoda? imamo li neko istraživanje koje bi pokazalo je li to u nekoj mjeri umanjilo potrošnju duhanskih proizvoda? Ne znam, osobno rekao bih da nije, naročito kad polazim iz vlastitog primjera. Zato moj otvoreni prijedlog, naravno ne stručnoj skupini iz Ministarstva zdravstva, nego Vladi, poskupite cigarete, poskupite, učinite ih izuzetno skupima, to je možda dobar način da smanjite pušenje. Cigareta stvarno nikome nije potrebna, ne postoji niti jedan razlog da bi netko posegnuo za cigaretom osim naravno navike ili u nekim mlađim formativnim godinama želje naravno da se osjeća kao dio jedne veće skupine. Naravno osim poskupljenja onih cigareta koje su tržišno dostupne treba uvesti i strože kontrole jer svi smo svjesni da postoji i crno tržište i duhana i duhanskih proizvoda, pa tu naravno isto tako treba potražiti kroz suradnju sa, još jednom naglašavam, MUP-om da se malo pročešljaju sva mjesta gdje, to svi otvoreno i javno znamo, se može kupiti duhan, mogu se kupiti švercane cigarete, mislim da tu policija učinkovitom i malo žešćom akcijom može učiniti puno. Što se tiče već spomenute suradnje sa MUP-om svakako kroz kvartovske policajce pojačati ophodnje oko osnovnih i srednjih škola jer to su uglavnom mjesta na kojima naši najmlađi po prvi puta dolaze u kontakt i sa duhanom i s alkoholom i sa narkoticima, u početku blažim, pa onda naravno kako to ta tužna progresija ide i težim narkoticima. Što se tiče alkohola, dobio sam nekoliko upita od javnosti koliko mi je plaćeno da kažem da je alkohol štetan, jel, javno ću reći ništa, ništa, učinio sam to No, činjenica jest da alkohol odnosno prekomjerno korištenje i neodgovorno korištenje vodi u mnoge probleme koji su danas ovdje spomenuti. No, da vas ja opet nešto realno pitam, pitanje iz realnog svijeta. Benzinske postaje prodaju alkoholna pića, pivo, vino, žestoka alkoholna pića. Voziti pod utjecajem alkohola se ne smije. Dakle bez želje da remetim tržište i slobodu svakoga da sudjeluje u tržišnom nadmetanju proizvodima kojima on misli da treba, zašto benzinske postaje prodaju alkohol? Provezite se gradom, ja se vozim Zagrebom jer ovdje živim, bilo kojim gradom u Hrvatskoj, pogledajte iza 23 sata kada se zatvore trgovine na benzinskim postajama imate redove mladih ljudi koji kupuju alkoholna pića, nose ih ili kući ili u park, ovisi kakvo je godišnje doba, u Dalmaciji je eto malo toplije, pa to rade cijele godine, jer naravno kafići su im skupi. Dakle, zašto benzinske postaje prodaju alkohol? Veleprodajna mjesta, dućani koji imaju veleprodaju pića, naravno između ostalog i bezalkoholnih i alkoholnih jednako tako prodaju, iako je veletrgovina možete bez problema doć u bilo koju veleprodaju u Hrvatskoj i reć dajte mi jednu bočicu pelinkovca ili dajte mi jednu pivu i vi ćete to tamo kupiti. To se ne bi smjelo, ponovno činimo dostupnim alkohol na način koji ne bi smio. Idemo dalje, kiosci prodaju alkohol, na kioscima možete kupiti alkoholna pića. Opet kažem, tržište, sveta kravo svaka ti čast, ali kiosci ne bi smjeli prodavati alkohol, činimo ga izuzetno dostupnima, upravo onima koji su mladi, koji nemaju vlastiti izvor prihoda i jedva će skucati nekoliko eura kad ih se njih 5-6 skupi, sasvim dovoljno da odu na kiosk, kupe alkohol, nažalost opet kažem kupuju jeftin, nekvalitetan, izuzetno za njihovo zdravlje opasan alkohol, dakle to bi trebalo učiniti onako iz, evo jedan savjet iz realnog svijeta, hvala lijepa.

što vi mislite o tome da je pivo kak ti industrijska namirnica toliko široko dostupna, toliko popularizirana, evo sad sam, ukucala sam si, pivo kao hrana i onda fino piše pivo pogodno za zdravlje, koliko piva možete popiti dnevno, otkrili znanstvenici trknite dvije pivice dnevno za duži život itd., jedno su dvije pivice, mislim ja ne pijem niš, ali okej dvije pivice, ali ovakvo reklamiranje, pogotovo prije sportskih utakmica i događaja jel, koje gledaju i naša djeca i mladi, jel to po vama primjereno uz ovo što ste naveli da se prodaje zaista po kioscima, po autocestama? naši građani su premalo javnozdravstveno, premalu zdravstvenu pismenost imaju i njima je dve, a isto ko i šest, što vi kažete? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. pivska industrija ovdje u Hrvatskoj, kao i u Europi, pa u cijelom svijetu je jedan ogroman biznis, tu se vrte deseci milijardi, samo u Hrvatskoj, a možemo zamisliti kako izgleda njihova poslovna bilanca na globalnoj razini. Jednako kao što smo govorili i o onom Zakon o elektronskim medijima kada smo govorili o oglašavanju kladionica, jednako tako smatramo da ne treba zaustavljati tržište jel je ono, kako sam već rekao, sveta krava, ali jasno prezentno i vidljivo u svakoj reklami naznačiti da može izazvati ovisnost i naravno da može izazvati niz drugih problema. To možemo bez problema propisati zakonom, tržište zaustaviti ne možemo, to se bojim. Hvala. Kolega Dretar, potakli ste me na repliku kako bi se referirao na vašu konstataciju da nemamo podatke koliko je recimo kampanja sa uznemirujućim slikama na cigaretama dala efekte. Evo reći ću vam ja, ja ne trošim duhanske proizvode, ali mnogi moji prijatelji troše i onda kad kažu, dođu na, na kiosk kupe, kupe cigarete na kojima piše upozorenje da pušenje može loše utjecati na mušku plodnost onda obično vrate kutiju i kažu dajte mi onu …/Govornik se ne razumije/…dakle toliko, toliko je ta kampanja efektivna. Ono što bi mi trebali napraviti, ne nužno kao zakonodavac, ali tijela koja provode ovakve kampanje i koje razmišljaju o prevenciji jest imati podatke koliko je zapravo takvih kampanja i koliko taj uloženi novac daje efekta. Kad imamo te podatke onda lako možemo razrađivati daljnje korake, daljnje strategije i daljnje kampanje koje će dati što veći učinak. Ali vic ne kaže neplodnosti. Izvolite odgovor. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam. Da, da, poštovani kolega smatram i ja da kada bi i postojalo istraživanje sasvim sigurno bi pokazalo da te uznemirujuće fotografije nisu nimalo smanjile pušenje nego su samo eto proizvele neke odlične viceve, daj kupujem za ženu dajte mi onog za srdačni ud…, za srčani udar i tako, a nažalost to je, to je tako. Opet ponavljam, čak i liječnici preporučuju, postoji ona mediteranska dijeta odnosno režim prehrane, decilitar crnog vina nakon obroka, dakle vino je možemo reći u umjerenim količinama i korisno za ljudski organizam, droga nije, ali cigareta apsolutno ne treba nikome. I ja moram priznati kao pušač pomalo me bude i sram i drago mi je da se više već godinama u restoranima i u zatvorenim prostorima, državnim i javnim ustanovama ne smije pušiti jel sam bar na taj način uspio smanjiti, ali još jednom kažem, poskupite cigarete preko svake mjere, nek kutija cigareta bude 100 kn, ko se hoće trovat ne se truje. suverenisti)** Poštovani kolega Dretar, drago mi je da ste barem djelomično ekskulpirali nas proizvođače vina i grožđa, tu se osjećam i osobno malo ovaj prozvanim kao proizvođač vina, ali ja uvijek svojim klijentima, svojim ljudima koji mi dolaze na kućni prag kažem pijte malo, pijte dobro i ne prekomjerno, to je moja osobna. A ovo što se na benzinskim pumpama događa to podržavam, al to je ostalo od korona krize gdje građani nisu mogli drugačije. Ali recite mi, važniji problem za mene je ta kocka sada, mislim važniji, ne može bit važniji od droge jel, ali kocka koja nam mladost preuzima, koja isto duboku nesreću u naše obitelji unosi, a imamo je u Hrvatskoj, čak je i reklamiramo.

i naše vjere, vino je na koncu konca, tijekom svete mise svećenik diže vino, ne diže niti coca-colu, niti red bull, nego diže vino. Dakle vino je opće prihvaćeno i naglasit ću još jednom, pij malo, pij dobro, pij umjereno. Što se tiče kockanja, gledao sam nedavno jedan dokumentarni film koji je govorio o sportašima koji su zaradili puno novaca i nekim stranputicama u koje su krenuli i onda su oni sami davali izjave u tom dokumentarnom filmu i rekli su kocka je najgora, jer kada su oni u jednom sportskom kolektivu, kada netko dolazi na trening, ako je netko pijan to se jasno vidi, ako je netko drogiran to se ponovno jasno vidi, ali kaže jedan od njih kockara ne možeš vidjeti, kockara vidiš tek kad je prekasno i kad je obitelj krenula nizbrdo. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo poštovani kolega, drago mi je da ste spomenuli i problem pušenja, dakle zabrana pušenja je regulirana s najmanje dva zakona, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, međutim sami smo svjesni da to nekako u primjeni kao i kod drugih zakona zapravo ih ne primjenjujemo kako treba i nije baš da ono uđete u kafić i da se, regulacija toga na terenu najblaže rečeno da kažem nekako pada, pada u vodu. A i u samim i državnim institucijama i u državnim ustanovama, ja sam imala jedan slučaj sa jednom državnom ustanovom gdje sam došla je li dakle po hodnicima se redovito puši, kad sam upozorila načelnika odgovor je bio, a pa znate kako je, znate kako je. Tako da evo znate kako je, čini se da padamo na sprječavanju tog problema. **Radin, Hvala vam i hvala na pitanju. Premda su mi rekli, budući da sam ja izuzetno politički neiskusan, pa su me učili što treba govorit s ove govornice, rekli su mi nemoj nikad govorit onak kak je stvarno. Ali činjenica je da je to istina i svi to znamo, kad dođemo negdje u neki javni prostor, recimo restoran na neku proslavu onda se kao pričeka malo da se pojede, povečera, pa se onda iznesu pepeljare, to je eto javna tajna, svi to znamo. S druge strane moram malo ipak spomenuti i ljude koji su u ovoj Hrvatskoj vlasnici kafića, malih ugostiteljskih radnji koji kažu ako meni zabrane pušenje u kafiću ja mogu sutra zatvoriti. tu treba raditi na promjeni stava, tu treba raditi na promjeni navika, slažem se, ne, ne, niti ja se, nisam suglasan sa njihovim stavovima, ali sigurno da u jednom velikom postotku pušači čine velik dio gostiju tog kafića i da hoće uz kavu zapalit cigaretu. E sad kak ćemo to riješit, ja trenutno ne znam. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS. Kolega Dretar, Hrvatska je među 5 zemalja EU čiji stanovnici najviše piju alkohol. Imamo registrirano više od 250 tisuća alkoholičara koji su ogroman problem, dakle alkoholizam uništi obitelj, sve razruši, uništi međuljudske odnose, to je velik problem. I sad imamo situaciju kako vi komentirate npr. da 3% prodaje ukupnog alkohola u Njemačkoj je onaj alkohol koji je dakle, koji se prodaje na benzinskim postajama, dakle 3%, a u Hrvatskoj je potpuno druga priča i što mislite koja je odgovornost države, konkretno u ovom slučaju, da zabrani prodaju alkohola na benzinskim postajama, **Dretar, Davor (DP)** Hvala. Kada sam prije jedno dva mjeseca ovdje govorio o kioscima u jednom drugom kontekstu o kioscima kao mjestu na kojem možete poslati i primiti paket, platiti režije, izvršiti novčanu uplatu, podignuti gotovinu. Smatram da je takva vrsta djelatnosti kioska proizvela probleme na onoj drugoj strani pružatelja tih istih usluga u Hrvatskoj. Naročito sam u tom kontekstu spomenuo Hrvatske pošte. Država nažalost boji se tu ne može ništa. Benzinske postaje u vlasništvu su velikih međunarodnih kompanija, evo ova naša možemo slobodno reći u mađarskom vlasništvu, pa onda ove ostale kome već pripadaju, tko su pravi vlasnici ne znam niti sam. Sa njima se država ne može bosti sasvim sigurno. Jednako kao što se ne može bosti niti sa velikim kompanijama koje u svojem vlasništvu imaju desetke, stotine i tisuće trafika kioska ili kako. Država može naravno kao što smo i vidjeli bez problema opelješiti jednu frizerku, ali bojim se da protiv pumpi i kioska ne može ništa. Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega nadovezat ću se na raspravu koju ste sad imali i odgovor koji ste dali kolegi Miletiću, može država ako hoće. Dakle, mi smo pretvorili benzinske postaje, na benzinskim postajama se prodaje benzin, na onim objektima koji su bili uz benzinske postaje daje usluga koja je kad, koja je vezana uz to i koja je vezana uz putnika koji Ali mi smo te objekte na benzinskim postajama znači za vrijeme korone pretvorili u nešto tamo se jedino u ovom trenutku ne prodaje svježe meso i svježe voće i povrće. Sve drugo se prodaje, a ono što, a ono što će biti rezultat zabrane rada nedjeljom Tako je./… na benzinskim koje rade 24 sata, čak štoviše oni imaju sad i dostavu sa onim agencijama Bolt, Wolt koji zapravo dostavljaju u kasnim večernjim satima što, alkoholna pića. (DP)** Hvala vam. Da, poštovana gospođo Mrak Taritaš, da potpuno ste u pravu i ja evo stvarno ne znam što da vam kažem. Benzinske postaje opet kažem, živim ovdje u Zagrebu pa gledam što rade. Osim svega ovoga što ste naveli vi sada možete doći i u prostor benzinske prostor unutra i gotovo svaka sad već ima i onaj mali roštiljčić i možete kupiti i hrenovke u pecivu, tople, svježe koje vam djelatnica ili djelatnik benzinske postaje poslužuje ovdje, priprema ih na licu mjesta, pita vas hoćete kečap, hoćete senf i vi to dobijete u onom papirnatom škartocu ili škarniclu i nosite kući. Pa tko je dao minimalne tehničke uvjete za pripremu hrane na benzinskoj postaji? Gdje su onda ventilacije, gdje su odvodi, gdje je posebni ulaz za kruh, za meso, za pecivo? To se sve gleda ovako kroz prste jer je netko velik, a netko je malen. Hvala lijepa i sada je na redu gospodin Marin Miletić nakon kojeg po svemu sudeći ćemo prelaziti na iznošenje stajališta. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana državna tajnice i poštovani predsjedniče HZJZ-a zajedno sa svojim suradnikom, kolegice i kolege vladajući, kolegice i kolege oporbe, Prijedlog Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. moram priznati kao razrednik 16 godina u prosvjeti, 14 godina u gimnaziji imao sam nažalost velikih problema sa klađenjem. I zanimljivo gimnazijalci koji su mi 5 prolazili s odličnim uspjehom, velikih problema, školski psiholozi, vanjski stručnjaci itd. U strategiji strana 14, treći ulomak spominjete citiram, citiram. Danas u RH djeluje 15 kasina, 234 automata, automat klubova, 7.753 automata te 4.099 uplatnih mjesta za klađenje. Završavam citat. Ono što javnost mora znati ako sam ja dobro shvatio, ako sam pogriješio ja ću se ispričati pa me mogu nadležni ispraviti, da je ovo citat iz znanstvenog rada profesora Ricijaša i kolega, ja sam ga čitao, a to je rad i 28. kolovoza 2016. Dakle, vi pišete da je danas ova brojka takva, a radi se o brojci staroj punih 6 godina. Znači li to da RH radi strategiju djelovanja na području ovisnosti s podacima starim 6 godina? I kakva to uopće može biti strategija i kakve mjere mogu izaći iz strategije koja ne barata aktualnim podacima. Nisam čuo da se danas ovdje u Hrvatskom saboru govori o industriji poroka i njihovoj moći. Pa dajte mi kad već ide mi to udaranje je li interesnih skupina da potom nešto sada malo isto lupim. Građani moraju znati kako vam to ide, a ja vam sada govorim podatke iznutra od dobrih ljudi iz sustava. Zato lijepe želje, zašto lijepe želje ne prate učinkoviti pravilnici? Razlog vam je prozaične naravi. Svaki pokušaj donošenja pravog pravilnika, znate što se dogodi, bude blokiran. Zato jer ekipa, industrija poroka to sazna i onda lobira i napravi ono što treba napraviti da se blokiraju pravi pravilnici. To je istina. Ajmo reći istinu još glasnije. U RH industrija poroka i interesne skupine su snažnije od Ministarstva financija. Su snažnije od Ministarstva financija. Kad je već bivši ministar bio navodno u nekim igrama, možda novi može ipak pokazati hrabrost da se sve ovo posloži kvalitetnije i da se zaštite naše mlade obitelji. Iako oni dobivaju tu znatna sredstva puno su veći troškovi liječenja, pokrivanja troškova liječenja i svog onog zla, svih onih troškova koji dolaze radi uništenog zdravlja naših obitelji, naših mladi koji upadnu u labirint kocke. Skandinavske zemlje, Italija, pa evo ovdje su mnogi zastupnici putovali, ako imate neke rođake, zabranjeno ti je, ti ulaziš u sustav daješ svoje podatke, svoju osobnu, IT svoj. I uđeš u sustav i potrošiš na kocku ne znam, hiljadu eura na primjer 6 mjeseci ne možeš ući u kockarnicu. Država te štiti ako si ti već jadan prohujalo s vihorom u svojoj glavi, pa država kaže čovječe uništit ćeš obitelj, sve, ne možeš, ali u Hrvatskoj možeš prokockat kuću, stan, auto, sve što imaš i što nemaš i založit se i to možeš prokockat. Pa kakvi su to zakoni, koga oni brane? Isto tako, pazite u RH igre na sreću ne smiju se reklamirati na radio postajama i televiziji, ali pazite sad fore, o Bože jadna naša država, ali mogu se tijekom sportskih priredbi.To vam je jedini trenutak kad mladi gledaju televiziju. Kad mladi gledaju televiziju? Ja sam pitao svoje gimnazijalce kad ste gledali zadnji put televiziju? Nikad. Znači ne mako vam se, nikada. Oni jedino gledaju ako igra repka, ako igra hrvatska nogometna repka, rukomet, ako se nešto događa. To gledaju košarku. I tada mi dopustimo da ih se bombardira sa sirenskim zovom poziva kladi se prijatelju, postani kockar, gembol, ovisnik. Pa šta radi država? Kakvi su to zakoni? Pušenje. Svake godine izgubimo 15000 građana, to je grad veličine Metkovića, Makarske od posljedica pušenja. To su službeni podaci. Što mi činimo? Da ne gubimo svake godine ili sad nam baš nije toliko stalo do zdravlja? Tu sad a profit je, pa mislim nećemo sad, pa nije svaki život, pušenje je ipak jel'. Koje igre igrate? 250000 imamo alkoholičara, to su službeni podaci. Šta radimo sa time kao država? Što radimo da preveniramo sve, što radimo da donesemo zakonske odredbe da spriječimo taj alkoholizam koji uništava naše obitelji, međuljudske odnose i donosi ogromnu štetu financijsku državi. To su ključna pitanja na koja ćemo tražiti odgovore. **Radin, samo za vašu informaciju u Italiji je moguće ono što ste rekli jer su kockarnice državne, a kod nas ne. …/Upadica Miletić, ne razumije se./… Ne, ne, državni monopol. Imate dvije replike pa ćemo ih odraditi i onda ćemo prijeći na stajalište. Gospodin Dretar, izvolite. (DP)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić, evo u vaših pet minuta izlaganja ja sam si odvojio malo vremena i prelistao imam preko 40 poruka ljudi koji nas ovoga trenutka gledaju i prate i moram reći da bih bio izuzetno zadovoljan kada bi na jednaki način i jednakim intenzitetom sudjelovali u raspravi i o nekim drugim zakonskim temama. Evo uglavnom jedna od njih ovdje je, jedan čovjek mi je napisao zašto želite poskupiti cigarete? Što fali tome? Kako se usuđujete reći da cigareta nije potrebna? Ja ću to još jednom reći sasvim sigurno cigareta nije nikome potrebna. To možete ljudi vjerujte mi živjeti i bez toga. iskoristit ću ovih posljednjih 15 sekundi čovjek je naime jedan postavio pitanje pa jel' nam onda potrebna piletina ili svinjetina, pa da samo malo proširimo diskurs jesu li nam onda potrebni kukci? **Radin, Furio Kolega Dretar ja sam prve dvije godine bio u obiteljskoj situaciji kakav sam bio i bio sam na nekih 40% svog rada iako sam bio redovito na svim saborskim sjednicama na 40%, a sa tih 40% kažu da sam među 20 bio najaktivniji zastupnik. Ja tek sad krećem. Dakle, Anka Mrak-Taritaš imat će velikih problema sa mnom što se tiče što se tiče bavljenja ovdje i rada. Šalim se kolegice Mrak. Što se tiče drugih situacija govorim gdje god mogu o onim temama o kojima osjećam da sam pozvan progovoriti po svojoj savjesti, a što se tiče opet ću to ponoviti kukaca evo čuo sam se sa sveučilišnim profesorima koji su izrazito protiv toga, neki vide u tome agendu i zato 23. veljače organiziram okrugli stol u Hrvatskom saboru u kojem će se govoriti o zdravlju, naše hrane, što mi jedemo, a između ostaloga i o toj agendi

hrvatskoj javnosti pa znademo, mnogo toga smo naučili kroz godine o štetnosti droga, alkohola, duhana, ovo što kaže prijatelj. da nas, još više da sad osvijestimo javnost o tom zlu kocke, o toj ovisnosti koja kako ste lijepo rekli ona uništava, ona materijalnu bazu obitelj, djecu, razara brakove. I to što ste rekli, ta iskustva stranih …/Govornik se ne razumije./… pa nemoguće je da smo mi, Hrvatska toliko zapuštena država, da reklamiramo zlo. Pa to je sotonizam koji ja ne mogu razumjeti zašto, kako? Marin (MOST)** Uvjeren sam da će i sa strane struke kolega Ivana Ćelić jer je psihijatar i s time se bavi progovoriti o svim opasnostima i koja je težina toga. Ja ću vam reći kao razrednik generale Sačiću. Dakle, imao sam problema u gimnaziji sa odličnim učenicima. Roditelji su saznali kad su djeca toliko pala da su krala stvari, prodavala i išlo u kockarnice. Mololjetnici u zatvor bi trebalo staviti one koji su im dopustili da uđu u kockarnicu i da se kockaju. U zatvor. I kad država prvi put u zatvor stavi i to znate znate šta ono odmah da bude hrabra, 10 godina robije. Ma 10 godina robije frende vlasnika onoga tko je pustio klince da uđu da kockaju 10 godina. I znate li kad bi onda neka druga kockarnica pustila maloljetne, maloljetnike da uđu unutra? Nikada, jer bi ovi robijali. Hrvatski narod je tvrde šije. Tu je mafija. Tu je velikih interesnih skupina i mora država pokazati zube da zaštiti naše klince srednjoškolce, studente i sve obitelji, odrasle ljude … …/Upadica Radin: Hvala./… … da ne izgube mnoga materijalna blaga radi kocke. **Radin, Furio

izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega nadovezat

Željko (Hrvatski suverenisti)** Ma gledajte nije klasična poštovani predsjedavajući, al ne mislim se ja ću se pozvat na čl. 238., ali samo bi želio kolegici Benčić reći da niko od nas ne generalizira i da generalno osuđuje nikoga ko je ostvario svoje pravo osim se referiramo na ove ljude koji su sad u Zambiji optuženi, samo na to o tome govorimo. A kako se neko osjeća meni je žao da se tako neko nevin osjeća prozvanim, ali primjerice moja …/Upadica Reiner: Dobro./… diskusija ide na ljude koji su u Zambiji optuženi. **Reiner, Željko (HDZ)** To je bila replika pa vam moram dati opomenu. Kao što sam rekao vraćamo se na našu na našu točku Prijedlog Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030.g. pa će sada pojedinačno govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite.

podnijeli zahtjev za posvojenjem, ali o tome ćemo kasnije. Sada bi se ovdje malo posvetio onom dijelu ovisnosti odnosno onoj ovisnosti o kojoj se baš puno ne priča, a sve prisutne među nama već duži niz godina i jednostavno je ovdje prisutno zbog toga što je to donio razvoj tehnike i tehnologije koji nam je uz ovo sve dobrobiti donio i probleme i jedan dio populacije postao i postaje sve više ovisan o tom internetu i igricama, društvenim mrežama, raznim portalima itd., Ovaj vid ovisnosti na sreću ne uzrokuje krivične i prekršajne radnje koje su često povezane sa ovisnostima o alkoholu i ovisnosti o drogama, ali naravno da je prepoznatljiv i da ga možemo vidjeti mi svi i prepoznati svi mi oko nas. Dobro je da se o tim ovisnostima piše u dokumentu Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine, a vjerojatno zbog toga što je to novi vid ovisnosti …/Govornik se ne razumije./… protiv ovisnosti o prekomjernom korištenju interneta, društvenih mreža i raznih igrica u dokumentu nije detaljnije razrađen dio koji se tiče borbe protiv ovog vida ovisnosti. Bez obzira što je ovaj vid ovisnosti u našem društvu prisutan duže vrijeme nisam našao podatke o tome kako se definira ta ovisnost odnosno u kojem se momentu postaje ovisnik tj. kada osobu smatramo ovisnikom o prekomjernom korištenju interneta, prekomjernom korištenju društvenih mreža ili igrica. Tako da i borba protiv ovisnosti, te ovisnosti nije posebno definirano u dokumentu strategije, ali nije, nije obrađena u dijelu dokumenta koji se odnosi na ključne pokazatelje ishoda s početnim i ciljnim vrijednostima. Budući da prekomjerno korištenje interneta može uzrokovati poteškoće u svakodnevnom životu te narušiti fizičko ili psihičko zdravlje smatram da bi bilo izuzetno korisno u dodatnim dokumentima pomoći roditeljima i djelatnicima u obrazovnom sustavu. I to im pomoći na način da ih se educira kako prevenirati ovisnost, kako prepoznati ovisnost te kako postupati u slučaju prepoznavanja simptoma jer treba reagirati što je ranije moguće i to prvenstveno zbog toga što ti ovisnici realne i životne situacije socijalnog učenja i psihosocijalnog sazrijevanja koje u normalnim situacija stiču u, kroz neposredne kontakte s vršnjacima i drugim osobama zamjenjuju sa virtualnim kontaktima, a ti virtualni kontakti su značajno ograničeni u odnosu na stvarne kontakte tako da imamo ozbiljne probleme. Tu bih naglasio da je tu edukaciju posebno potrebno usmjeriti prema roditeljima i prema budućim roditeljima. Naime, roditelji nesvjesno od najranije dobi djeteta zapravo potiču razvoj ovisnosti o mobitelima, tabletima, računalima, razne ovisnosti o raznim igricama, a kasnije i prekomjernom korištenju interneta, prekomjernom korištenju društvenih mreža i ostalih alata čiji se broj gotovo svakodnevno povećava na internetu. Tu osim što imamo problem sa ovisnošću imat ćemo problema i sa zaštitom privatnosti te djece, maloljetnika i mlađih maloljetnika koji nesmotreno i bez kontrole svoje osobne podatke upisuju na veliki broj platformi pa se često javljaju problemi zbog raznih cyber napada na njihova računala i na njihovu opremu koju koriste. Stoga smatram da moramo posebnu pažnju posvetiti mladima i tu će se morati posvetiti velika pozornost županijskim povjerenstvima i županijskim koordinatorima koji bi trebali surađivati s roditeljima i već spominjanim djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Poznavajući gospođu državnu tajnicu i njene suradnike mislim da nemamo razloga da sumnjamo u praćenje i evidentiranje, to smo vidli i u vrijeme krize, a vjerujem da će se u dodatnim dokumentima definirati KPI-vi dakle kontrolni pokazatelji uspješnosti te da će nam se redovno dostavljati rezultati analiza i praćenja. Uz to moram napomenuti da se u strategiji spominje da je sustav za tretmanske intervencije i praćenje pokazatelja u odnosu na ponašajne ovisnosti tek potrebno umrežiti i ojačati pa predlažem da se nakon definiranja ispostave tog sustava o tome informiraju zastupnici jer će jedan dio nas pokušati aktivno sudjelovati u provođenju ove strategije. Imamo dvije replike, prva je poštovane zastupnice Zmaić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Pavić i sami ste u svojem izlaganju govorili, mi danas živimo u vremenu u kojem je tehnologija preuzela sve i igranje i čitanje i dopisivanje i druženje, a to je veliki problem koji pojedinoj djeci u konačnici donesu loše. Teza je ili ćeš ići u korak s vremenom ili nisi za tu populaciju ili za to društvo. Kako vi to gledate kao osoba koja kao dijete niste imali takve mogućnosti, a sigurno ste imali zanimljivije i ljepše djetinjstvo? (Socijaldemokrati)** Hvala vam lijepo na pitanju, evo ja sam to pokušao i svojoj djeci na neki način približiti kako smo mi živjeli, čime smo se bavili i kako smo komunicirali. Da nije bilo tako jednostavno dogovoriti neki susret na kavi, nego ste trebali otići u susjedni grad biciklom, pješice, dogovoriti kavu, dogovoriti odlazak u kino, a danas se sve to skupa obavlja u nekoliko sekundi putem društvenih mreža ili putem direktnog poziva telefonom. I to nije problem, ako se mobiteli i ako se društvene mreže koriste za tu svrhu, ali ako ste vi nonstop na mobitelu, ako ste nonstop na tabletu, ako ste nonstop na računalu, ako ste ovisni o tim mrežama, ako morate biti na toj mreži i cijelu noći, djeca se javljaju noću, se javljaju na pojedine poruke, ukoliko se ne jave poslije su predmet ismijavanja u grupi. Ima tu svega i svačega. I zato apeliram pogotovo na roditelje u ranoj mladosti da drugačije utječu na djecu i da im ne daju te mobitele da ih tome guraju njima pod nos. Hvala lijepo. Da zaista ovo je jedan vid ovisnosti koji sve više uzima maha i koji zapravo i narušava socijalne međuljudske kontakte i to je jedan sasvim novi vid na koji mlade generacije međusobno funkcioniraju. No, ja bih samo htio prisnažiti vaše argumente i reći da bi tu i obrazovni sustav trebao imati svoju ulogu, dakle onu odgojnu prije svega i obrazovati mlade da, i poticati ih zapravo na drugačije vidove druženja. Evo mogli smo i čuti primjere od kolegica i kolega koji su raspravljali prije vas, rekli su recimo kartaju ali ne fizički nego preko aplikacija itd., itd. Dakle, svodi se taj fizički kontakt na minimum, druženje, socijaliziranje koje je potrebno uostalom i za zdravo odrastanje, a kasnije i kao odrastao za mentalno zdravlje prije svega jer tu nas je pandemija nažalost dosta unazadila, ali potpuno se slažem s vama da malo gubimo iz vida ovu vrstu ovisnosti i koliko na prevenciji isto treba raditi. na moru, na plaži, navečer bio neki blagdan ili praznik nemam pojma. Uglavnom mi smo se stariji dole sastali, donijeli dole instrumente, sviralo se, pjevalo se a djeca su legla u krug na plaži i međusobno komunicirala ali preko mobitela. Znači, oni su bili jedan pored drugoga, ali su svi razgovarali preko mobitela. I tu mi je onda, zvao sam ih, molio nemojte. Ne, znači do promjene dolazi. I tu su problemi. Ako to nećemo spriječiti, odnosno ako neće educirati na način da se to smanji, da se to educira na način da bude prihvatljivo imat ćemo velikih problema.

Hvala potpredsjedniče. Evo na neki način ću nastaviti tamo gdje je kolega Pavić stao. Dakle, mislim da je Einstein rekao da ćemo se dovesti u jedan stadij razvoja civilizacije u kojem će komunikacijske tehnologije biti toliko razvijene da će ljudski kontakt trpiti. I zaista kao da je imao vremeplov, kao da je vidio što se događa u današnje vrijeme i ovo je zaista vid ovisnosti na neki način o kojemu ćemo jako puno morati razmišljati u budućnosti i kroz obrazovni sustav, onda i kroz sustav zdravstva. ja bih htio još nekoliko riječi reći o jednoj drugoj ovisnosti a to su igre na sreću. Dakle, imali smo puno već rasprava na tu temu igre na sreću poput možda malo manje lutrija, loto i bingo ali puno više klađenje i kockanje koje također uzrokuju ovisnost. Prema podacima statističkim kojima raspolažemo oko 20% hrvatskih srednjoškolaca redovito se kladi na sportske rezultate. Dakle, razloga je mnogo. Sigurno da je zarada laka zarada i brza jedan od motivirajućih faktora, ali to se na kraju prelazi u naviku, a onda na kraju i u ovisnost. Ovisnika o kocki u Hrvatskoj ima procjenjuje se oko 50-tak i problem je tu kao što je navedeno i u prijašnjim raspravama što se recimo alkoholičara ovisnika o opojnim drogama ili slično puno lakše prepozna nego ovisnika o kocki, odnosno o igrama na sreću. Te su ovisnosti usporedive i sa ovisnostima o alkoholu, dakle opojnim drogama. Naročito treba zaštititi mlade što se kroz spomenutih ovisnosti je zapriječeno drugim dobnim ograničenjima pristupa ali i zabranom reklamiranja. Recimo reklamiranja alkoholnih pića članak 18., zabranjeno reklamiranje alkoholnih pića putem tiska, sredstava javnog priopćavanja itd. Ali na žalost još uvijek imamo odredbu gdje se mogu reklamirati tijekom sportskih događanja, dakle u onim prime time terminima što bi se reklo u kojima većina zapravo i gleda televiziju. Jer pošto živimo u novom digitalnom vremenu jako malo ljudi a mladih pogotovo zapravo i gleda televiziju na onaj način na koje su naše generacije recimo to radile. U Zakonu o igrama na sreću imamo zabranu pristupa mladima do 18 godina, te zabranu javnog uvida u kladionice i kockarnice, ali nemamo zabranu reklamiranja također tijekom ovakvih događaja. Prijedlog koji bih ja iznio i koji ćemo i mi u klubu Socijaldemokrata razmotriti jest da se u Zakonu o igrama na sreću odredi zabrana za svaku vrstu reklamiranja svih vrsta igra na sreću. Igre na sreću uključujući klađenje, kockanje itd. reklamiraju se na javnoj televiziji u prime time terminima. Ne moram vam ponovo navoditi niti pokazivati primjer. Ja sam siguran da ste ih vidjeli. Ovaj zahtjev, inicijativu naravno bi uputili Ministarstvu zdravlja, odnosno zdravstva gospodinu Berošu s obzirom da je rastuća ovisnost važan zdravstveni problem. Ukoliko neće biti pozitivnog odgovora mi ćemo kao klub uputiti istovjetno zastupničko pitanje u pisanom obliku, gdje ćemo obrazložiti koje drugo rješenje imamo za ovaj problem. I ovdje bih volio reći da ne bi željeli čuti relativizaciju ili izgovore tipa nemamo pokazatelja koliko je stvarno ovisnika. Da, teško ih je naći sam sam vam iznio neke statistike. Nemamo pokazatelja koliki će biti fiskalni utjecaj. Ja ću vam reći odmah jeftinije je spriječiti, nego liječiti. Euro uložen u prevenciju je 5 eura ušteđenih u sanaciji kao što to liječnici među nama dobro znaju. Ili izlike tipa nemamo pokazatelja kako će ukidanje reklamiranja utjecati na igrače na sreću. To se ne zna ni kod zabrane reklamiranja duhanskih proizvoda, alkoholnih pića, pa je zabrana ipak na snazi. Ili ne možemo zabraniti on-line reklamiranje. Možemo zabraniti i ograničiti tamo gdje možemo. U svakom slučaju mislimo da se ovom aspektu ovisnosti ne pridaje dovoljno pažnje onako kako bi trebali. Voljeli bi vidjeti i jasnije studije o utjecaju ovakvih zabrana i ograničenja kako bi onda i efektno mogli i planirati druge korake, odnosno načine na koji smanjiti ovisnost, ograničiti pristup pogotovo onima koji su osjetljive i ranjive skupine, dakle prije svega maloljetnicima i na druge načine smanjiti broj ovisnika i pomoći onima koji već jesu u ovisnosti na najbolji mogući način. Hvala. Poštovani zastupniče kocka, klađenje, kockanje to jest primamljivo zbog toga jer kao garantira brzu zaradu. Međutim, trenutno svi vidimo da to zapravo dovodi do velikog gubitka novca, da dovodi do velikog gubitka samopouzdanja, a na kraju i do uništenja pojedinih obitelji. Ove zabrane koje ste spomenuli i dobro da ste skrenuli pozornost na njih, jer na žalost imamo zabrane međutim one se ne poštuju. Ja nisam vidio ni čuo da je netko kad je došao maloljetnik u kladionicu da ga je pitao za osobnu iskaznicu i pitao ga dal' se smije kladiti. Prema tome, zabrana postoji ali se ne poštuje. Osim toga, ostavili smo velike prostore i velike rupice smo ostavili za korištenje tih istih kladionica i preko interneta. Kako se to kontrolira? Otvaranje novih računa u kladionicama. To su veliki problemi na koje treba skrenuti pozornost i to ćemo vjerojatno i kroz strategiju kasnije i kroz MUP morati rješavati, mislim kroz aktivnosti MUP-a morati rješavati naravno i kroz aktivnosti inspektorata. Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo kolega Pavić. Da, jako dobri argumenti. I zapravo kada govorimo o isplativosti klađenja dugoročno govoreći sigurno tolike kladionice ne bi postojale i poslovale da im se to ne isplati. Dakle, oni koji se klade su na gubitku dugoročno. Možda kratkoročno imaju pojedine dobitke, ali dugoročno su zaista na gubitku i na žalost znam iz kruga vlastitih poznanika i prijatelja koliko ih je uništila kocka i ne samo njih nego i njihove obitelji i njihove bližnje. Naravno uvijek dolazimo do ovoga, to ste dobro spomenuli provedba zakona. Imamo dobre zakone koje u praksi ne provodimo kako treba i to je definitivno jedan od problema kao i izazov interneta. reguliranje i recimo preko, on-line nasilja, kupovanja preko interneta, pa onda na kraju i klađenja preko interneta. Sa vama se slažem trebamo gledati možda prema državama koje su pokušale regulirati ove vidove klađenja i prilagoditi našim potrebama. Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa evo vi ste se osvrnuli dosta u ovom smislu odgoja i obrazovanja vjerojatno s obzirom da ste radili u u toj struci, ali puno smo danas govorili o zabranama. Slažem se da treba zabraniti ovo reklamiranje tijekom, za vrijeme trajanja prvenstva ili zabraniti ulazak i uopće pristup maloljetnicima na klađenje. No, ako govorimo kolektivno o zabranama mislim da je upravo ta uloga odgoja i obrazovanja, dakle budućnosti koja razvija karakter i svijest osobe puno važnija od samih zabrana. Jer ako ćemo zabranjivati sve pa gdje ćemo onda dospjeti. Evo imamo ovisnost o internetu. Pa ne možemo baš zabraniti Internet. Nismo sjeverna Koreja, dakle drago mi je da ste se osvrnuli upravo na ovaj pogled odgoja i obrazovanja koji u konačnici razvoja karakter i svijest općenito mladih ljudi. Mislim da u tom smjeru trebamo puno puno više raditi i ulagati kao što ste rekli u samu prevenciju. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Hajduković. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo kolegice. Slažem se sa vama apsolutno. Dakle ja, budući da potičem iz tog sustava onda uvijek volim reći da je u obrazovanju i odgoju zapravo ključ. I je. I slažem se sa vama. Dakle, zabranjivati sve isto nije rješenje, jer kažu da je zabranjeno voće najslađe. Jel'? Trebamo obrazovati našu djecu. Zašto je tome tako? Koje su to negativne strane. Evo u moje vrijeme kad su moje generacije stasale govorilo se puno o ovisnosti o televiziji, dakle da djeca jako puno vremena provode pred televizorom, da ne izlaze van, da se ne igraju, ne druže, ne socijaliziraju itd. Sad sam se pomalo stavio u ulogu onih koji su u moje vrijeme to govorili. Kada govorimo o mladima i njihovom načinu komunikacije, da vam istraživanja pokazuju da se njihova socijalne vještine, društvene vještine na žalost smanjuju zbog korištenja interneta. Evo to je kolega Pavić recimo rekao da i u razgovoru koriste kratice koje koriste prilikom on-line komunikacije. Hvala. Sad će govoriti poštovani zastupnik Ivan Ćelić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ću u svojoj pojedinačnoj raspravi budući da sam tijekom ovih šest godina u Hrvatskom saboru govorio uglavnom o drogama i drago mi je da je ovo prvi put objedinjena Nacionalna strategija vezana za područje djelovanja ovisnosti na početku reći da kada govorimo o politici prema problemu ovisnosti, odnosno o politikama prema problemu ovisnosti onda tu treba biti konzistentan. Ne možemo tražiti maksimalne restrikcije za jednu vrstu ovisnosti, a za drugu vrstu ovisnosti ići sa apsolutno liberalnim stavovima. To jednostavno puno puta je teško biti dosljedan u životu osobito u političkom ringu ako se bavite politikom, ali tražiti apsolutne zabrane na jednom polju ovisnosti, a na drugome tražiti apsolutnu liberalizaciju to barem sa moje pozicije stajališta nije fer. Ja bih ovdje otvorio jednu temu, a ona se veže uz snus proizvode. Dakle, to su oralni bezdimni duhanski proizvodi koji se sve više i više koriste kod mladih, kod adolescenata, kod učenica i učenika u završnim razredima osnovne škole koji to nabavljaju na crno. Rekao bih dakle malo sam gledao mi imamo zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. godine koji u članku 23. stavku 10. kaže: „Zabranjuje se prodaja duhana za oralnu uporabu.“ Znači ti snus proizvodi ako pogledamo na web stranicama EU dopušteni su za prodaju samo u Švedskoj radi tradicije korištenja duhana. Dakle, to su vrećice, kao filter vrećice čaja, sitno rezani duhan i stavljaju se između desni i gornje usne i na taj način dolazi do brze apsorpcije nikotina. Sad uzmite u obzir kako to izgleda za dijete od 13 do 14 godina, pa je iz jedne škole na zapadu Zagreba išli su na izlet u Vukovar i kaže učiteljica, razrednica koja je išla sa djecom tu večer nije bilo spavanja. Znači taj euforični, pa onda tek opijatorni učinak tih snus proizvoda za mozak mladog čovjeka može biti vrlo poguban. Dakle, ja ovdje postavljam pitanje kako je moguće da jedna zemlja članica EU a to je Hrvatska ima zakon koji zabranjuje oralnu uporabu i da su ti proizvodi koji su došli s istoka, iz zemalja koje nisu članice EU, gdje to nije gdje to nije regulirano na način kako je regulirano u RH imate reklamu. Znači u svakoj trafici, na svakoj benzinskoj postaji možete kupiti te lijepe kutijice koje imaju četiri okusa. Piše uživaj u nikotinu bilo kada, bilo gdje. Nema dima, pa onda uživaj u nikotinu bilo kada, bilo gdje. Opet dolazimo do toga, dakle da mi imamo određene zakonske propise koji su dobri kao što je i ovaj zakon. Ali kupovina alkohola od strane maloljetnika, kupovina duhana, duhanskih proizvoda, ulazak u kladionice dakle za mlađe od 18 godina očito to ne možemo implementirat na način na koji bi trebali implementirat. Problem stigme danas o tome nije bilo govora za osobe koje imaju problem uzimanja različitih psihoaktivnih tvari je problem o kojem također treba govoriti, a još jedan problem osobito kod žena je rodno uvjetovano nasilje. Dakle, značajan broj prema nekim istraživanjima više od 90% žena koje imaju problem uzimanja različitih psihoaktivnih tvari dakle od alkohola do uzimanja ilegalnih supstanci tijekom svoga života je doživjelo neki oblik traume, bilo seksualne, fizičke ili psihološke tako da također treba i to uzeti u obzir i ja vjerujem da će se u daljnjim razradama osobita pozornost posvetiti toj problematici. I u tom smislu radimo na razvoju terapijskih zajednica majka i dijete u kojima će djeca moći biti sa svojim majkama jer majke bez obzira na problem ovisnosti najčešće su brižne prema svojoj djeci. Imamo više replika. Prva poštovana zastupnica Maksimčuk. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega, svi se danas ovdje možemo složiti da su edukacije i prevencija najbolji, ali i najjeftiniji put. Dosta danas govorimo i o međuresornoj suradnji koja je za provedbu strategije, ali i svih akcijskih planova veoma bitna. Ali kao što sam i u prethodnoj replici rekla svi mi možemo dati svoj obol na ovu temu organizacijom tribina okruglih stolova. Ja to godinama pokušavam kroz svoju zajednicu žena činiti i imam tu izvrsnu suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo moje županije. Stoga je moje pitanje vama, kakvu suradnju Klinika za psihijatriju Vrapče ima sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i koliko je ta suradnja bitna? Ivan (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice Maksimčuk, ta međuresorna suradnja danas smo govorili dakle i o zdravstvenom sustavu, odgojno obrazovnom sustavu, nikako ne možemo zaboraviti sustav socijalne skrbi koji je neodvojiv i koji financira rehabilitacijski tretman u terapijskim zajednicama. Socijalna radnica u multidisciplinarnom timu je nešto je obaveza i ta svakodnevna suradnja sa zavodima za socijalni rad. Također je vrlo važan i represivni sustav, imamo sve bolje i bolje razvijene probacijske urede i za nas koji radimo u zdravstvenom sustavu je svakodnevna komunikacija sa tim pravosudnim sustavom. Što se tiče suradnje sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije odakle vi dolazite, mogu reći da izvrsno surađujemo i kada je riječ o konkretnim osobama u problemima, veliku većinu oni sami toga riješe. Ali isto tako edukacija recimo već dugi niz godina postoji Brodski simpozij o kockanju koji je postao tradicija i na nacionalnoj razini. terapije ovisnosti svakako je važno osim psihijatara uključiti i dječje odnosno adolescentne psihijatre, psihologe, obiteljske terapeute, radne terapeute odnosno socijalne radnike. Nažalost, čini mi se da stručnjaka nedostaje. Evo našla sam sad jedan članak kaže, dakle problema s mentalnim zdravljem u Hrvatskoj ima 44.000 djece od 10 do 19 godina, tko će ih liječiti jer je u Hrvatskoj samo 45 dječjih psihijatara ima, a treba ih bar 100. Dakle, osim samih psihijatara nedostani su i bolnički kapaciteti, pa evo imate tu i primjedbu u e-Savjetovanju Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež da oni apeliraju da se planira odjel za liječenje maloljetnih osoba s problemima ovisnosti i evo čisto vaše mišljenje i saznanja

poseban specijalizirani odjel, uglavnom to rade u zavodima za javno zdravstvo, dakle stručnjaci. Problem nedostatka dječjih i adolescentnih psihijatara nije samo imanentan nego je i u velikoj većini zemalja EU to problem. Nabrojali ste veliku većinu stručnjaka, a ja ih ovdje spomenuo i mentore oporavka, dakle to su ljudi koji su imali problem ovisnosti koji su se riješili tog problema i sada su punopravni članovi društva, radno i socijalno funkcionalni i koji u svoje slobodno vrijeme volontiraju i opcionalno za one koji su u tretmanu provode individualne ili grupne motivacijske sastanke. Ali puno je tu još nekakvih prethodnih koraka …/Upadica Reiner: Hvala./… Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Uvaženo kolega Ćelić. I vi i ja dolazimo iz zdravstvenog sustava i svjesni smo kako nimalo nije jednostavno kada vam u tri sata ujutro pozvoni policija koja dovodi pacijenta pod utjecajem raznih opioida i koliko je zapravo teško uspostaviti komunikaciju, a kamoli primijeniti terapiju tada. Zbog toga je vrlo važno pozdraviti ovaj prijedlog jer smatram kako će se unaprijediti postojeći, ali i razvijati novi programi liječenja osoba koje imaju problem s ovisnosti i izgraditi znanja i vještine svih stručnjaka uključenih u sustav tretmana ovisnosti, tu posebno treba naglasiti liječnike i medicinske sestre i tehničare. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ćelić. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice Baradić, u Klinici za psihijatriju Vrapče od ukupnog broja pacijenata koji budu primljeni na neki od odjela tijekom 24 sata, više od 30% su osobe s problemom ovisnosti. Najčešće se radi o ovisnicima o alkoholu, ali imamo i sve veći broj onih koji dolaze radi intoksikacija i radi smetnji sustezanja zbog konzumiranja različitih ilegalnih supstanci. Takva je situacija i po psihijatrijskih odjelima općih županijskih bolnica, dakle, to je problem koji je sve veći i veći i koji zahtjeva edukaciju jer epidemiološka slika i vrste ovisnosti kada govorimo o kemijskim ovisnostima se mijenjaju i vi se neprestano trebate prilagođavati i tražiti neke nove modele liječenja koji će biti zasnovani na dokazima, a ne raditi bilo kakve improvizacije. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Grba Bujević. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćelić, ja dolazim iz Karlovačke županije, to vi znate. E sad mi imamo i zavod za javno zdravstvo koji u suradnji sa Državnim zavodom za javno zdravstvo provodi sve nekako programe preventivne, zaista se trude, puno rade, kao i drugi zavodi za javno zdravstvo, uvijek može bolje ali evo to je to. Mene sad zanima kad ste vi uzeli ovaj dokument u ruke kako vi vidite da će recimo ta strategija se primijeniti, šta će se praktično događati u karlovačkom, Ivan (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice Grba Bujević, prvo trebamo donijeti nacionalnu strategiju, nakon toga će biti razrada akcijskih planova i nakon toga očekujemo implementaciju na koji konkretno način i kako bi to izgledalo u Karlovačkoj županiji. Znamo da Karlovačka županija nije samo Grad Karlovac, nego puno, puno šire, ima više gradova i općina i tu mi danas prakticiramo, dakle više nema zatvorenih odjela u bolnici nego radimo sa stručnjacima na više odjela. Tako isto i u zavodima za javno zdravstvo, ne samo službe za mentalno zdravlje, prevenciju, izvanbolničko liječenje ovisnosti nego i službe za javno zdravstvo, službe za školsku i adolescentnu medicinu trebaju se uključiti i raditi na tome, da se ovisno nakon analize potreba na području konkretno vaše županije vidi koji će biti prioriteti kako ojačati klubove liječenih alkoholičara. Poznato mi je da to postoji i jako lijepo se radi na području Grada Karlovca. Škole nepušenja, klubovi liječenih ovisnika o kockanju …/Upadica: Hvala./… dakle to će biti nekakva konkretizacija ove nacionalne strategije. **Reiner, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega, specijalista psihijatar ste i sigurno ste u svom radu često se susretali sa liječenjem ovisnika od droge, od alkohola, pa vjerojatno i od kocke i nekako je jasno kako dođe do toga, reagira uža, šira okolina, obitelj, neki put policija, pa neki puta i ovoga sud i reagira se, uputnice su, upućuje se specijalistima, stavlja se dijagnoza i krene proces liječenja. kakav je put, možda banalno pitanje, tko reagira, tko dijagnosticira i da li ste imali u praksi situacija da se je postavljala dijagnoza recimo internet ovisniku i da li tu postoje nekakvi iskustva?

Postoje ovisnost o internetskim igrama koja se nalazi u kategoriji stanja za daljnja razmatranja, dakle u dijagnostičkom i klasifikacijskom priručnike američke psihijatrijske asocijacije koji mi svakodnevno koristimo u kliničkoj praksi. Postoje neki pokušaji i izvanbolnički, ali i bolnički vezano za liječenje ovisnosti o internetu. To je recimo puno, puno veći problem recimo dalekom istoku i tu je opet pitanje socijalne i radne funkcionalnosti. Ako se netko osobito mlada osoba zatvori u svoju sobu, živi u nekom virtualnom svijetu, nema potreba za socijalnim relacijama i socijalnim interakcijama niti sa ukućanima, niti sa svojim vršnjacima onda je to alarm za upozorenje. I tu bih opet rekao, opet treba ići u zavode za javno zdravstvo, u službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala. Kolega Ćelić ovom nacionalnom strategijom utvrđeni su i ciljevi i mjere u odnosu na ovisnost korištenja alkohola, droge, kocke, duhana, interneta i drugih ovisnosti. Vi ste liječnik koji se susrećete manje-više svaki dan s takvim pacijentima i ovisnicima, pa možete li reći kakav je omjer ovisnika danas u odnosu na prije 20-ak godina kada ste vi počeli raditi i koji je uzrok tome. Ivan (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice Zmaić, to je pitanje za milijun dolara. Dakle, koja je, koja je etiologija ovisnosti, dakle neće svaka osoba koja konzumira neku psihoaktivnu tvar ili koja igra igre na sreću postati ovisna o tome. Samo 10% ljudi od ukupnog broja koji konzumiraju neku supstancu ili koji igraju igre na sreću će postati ovisni o njima. Razlozi su brojni. Mi imamo određene skupine skupine tzv. rizične djece od onih koji recimo imaju ADHD osobito ako je on neprepoznat. Osobe, mlade osobe koje boluju od nekom anksioznog ili depresivnog poremećaja koje pokušavaju same sebi pomoći sa uzimanjem različitih supstanci. Vrlo je važno rano intervenirat, a još važnije od rane intervencije je prevencija koja je ključ uspjeha. Dakle, kako mlade ljude odgojit i educirat da nikad ne uzmu neku supstancu koja im može upropastit život. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćeliću, evo mi u ovoj sabornici sa lijevog političkog spektra vrlo često čujemo stavove o relativizaciji štetnosti tzv. lakih droga, konkretno mislim na marihuanu. To smo imali priliku čuti i nedavno kad se tražila potpuna legalizacija marihuane što je hvala Bogu odbijeno. Pa ja vas molim da vi i kao saborski zastupnik, ali isto tako kao specijalist psihijatrije sa subspecijalizacijom u adiktologiji da pošaljete vrlo jasnu poruku našim mladima koliko je i tzv. laka droga štetna i pogubna i kako to nije ništa bezazleno i da to nije nikakva zezancija i molim vas da se evo jasno i glasno obratite našim mladima zbog čega bi ustvari uvijek trebali bježati od tzv. lakih droga i nikako ne …/Upadica: Hvala./… relativizirati njihovu veliku štetnost. Hvala. Poštovana kolegice Burić, rekao sam da treba bit konzistentan kada govorimo o politikama o drogama. Dakle, s jedne strane zagovarat legalizaciju marihuane u rekreacijske svrhe da bi država ubrala veći porez, da bi dobila veću zaradu, a s druge strane kritizirat oglašavanje igara na sreću, to za mene nije konzistentno. 95% heroinskih ovisnika kada razgovarate s njima, kad ih pitate koja je ulazna droga, ulazna droga je marihuana. Niti alkohol, niti duhan koje treba ograničit njihovu uporabu ne samo kod maloljetnika nego i kod starijih nemaju takav psihopatogeni utjecaj i potencijal kakav ima marihuana, osobito u današnje vrijeme gdje je koncentracija THC-a gotovo 20% u nekakvom prosjeku. Dakle nama dolaze mladi ljudi koji dođu u slici akutne psihoze, a to je najteži psihički poremećaj nakon uzimanja redovitog ili manje redovitog uzimanja marihuane. Zato nikada kao stručnjak…/Upadica Reiner: Hvala/…ne mogu podržat legalizaciju marihuane u rekreacijske svrhe. **Reiner,

ovisnika sa djetetom, tu sam ja vrlo skeptična s obzirom da imamo slučajeve u Hrvatskoj dakle gdje roditelj koji nije ovisnik, koji nije problematičan, zaposlen, sve normalno, nema osigurano viđanje sa, sa djetetom. sa djetetom. A što se tiče ovo što ste spomenuli sad zadnje tu bi više rekla da je to nekakav ispravak netočnog navoda, dakle rekli ste da s jedne strane tražimo zabrane, a s druge strane govorimo o liberalizaciji marihuane, dakle upravo sam kolegi Hajdukoviću prije vašeg izlaganja rekla da nisu uvijek samo zabrane te koje će pridonijeti rješavanju problema, nego je to upravo odgoj kroz obrazovanje koji je sigurno kvalitetniji put nego sama zabrana i zasigurno sam i protiv toga da kutija cigareta bude 100 kuna…/Upadica Reiner: Hvala/…mislim da to samo vodi u još Ivan (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice Opačak Bilić, vi dolazite iz graničnog područja, iz Slavonskog Broda i onda ne može se samo sa povećanjem cijene riješit problem znači povećat cijenu kutije cigareta na 200 kn, to će povećat crno tržište, pogotovo u pograničnim područjima za crno tržište vezano za cigarete. Vi ste sad spomenuli malo šire angažman socijalnih službi, ja vam govorim iz perspektive čovjeka koji 20.g. radi sa populacijom osoba koji imaju problem uzimanja droga i tu je angažman socijalne službe neophodan i mi izvrsno surađujemo, naravno da su uvijek mogući Kad se pojave problemi nastojimo to riješit telefonskim pozivom i u velikoj većini slučajeva razriješimo te nekada administrativne barijere. Kada se čujete puno je bolje nego kad šaljete mail, tako da u velikoj većini slučajeva kada govorimo o ovoj populaciji socijalna služba uistinu radi sjajan (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Evo nekoliko završnih misli Kluba SDP-a, dakle podržat ćemo ovaj dokument. Vjerujemo da će se sve ono što je predviđeno strategijom i slijedećim akcijskim planovima i ostvariti, naravno uvijek se postavlja pitanje implementacije i nedostatka stručnjaka, terapijskih kapaciteta itd.. Dobro je da smo kao društvo i kao političari svjesni i porasta konzumiranja alkohola i duhana, problema s drogama, rastuće pojave ponašajnih ovisnosti od kocke, klađenja, igara na sreću, prekomjerno korištenje interneta, društvenih mreža, a to je pogotovo problem kod mladih osoba i zato je itekako važna edukacija i prevencija od najranije dobi. Što se tiče samog unaprjeđenja sustava zdravstva koji naravno ima veliku ulogu u cijeloj ovoj priči osim psihijatara, već sam to i rekla u replici, jako je važno uključiti dječje adolescentne psihijatre, psihologe, obiteljske terapeute, socijalne radnike, mnogih od njih zapravo nedostaje. Spomenula sam podatak da u RH ima samo 45 dječjih psihijatara, trebalo bi ih biti barem 100, isto tako nedostaju i bolnički kapaciteti, osobito za dječju i adolescentnu psihijatriju. Također je jako važno osim obrazovnog sustava uključiti i zdravstvenog jel u tu prevenciju i sustav socijalne skrbi, važno je prepoznati rizične građane jel, izlučiti ih nekako iz rizičnih obitelji i spriječiti da eto ta mlada osoba i sama postaje ovisnik, isto tako prepoznati i ovisnost na mjestu rada kvalitetnim zdravstvenim okruženjem, ali i prevencijom. Fali zapravo jedan sveobuhvatni Nacionalni plan edukacije, ne samo o ovisnosti nego i o štetnoj uporabi različitih sredstava, o štetnosti rizičnog ponašanja, dakle od eksperimentiranja sa travom, pijenja tijekom vikenda, pa šmrkanja kokaina vikendom itd., što se nažalost sve radi u velikoj mjeri, a neki od njih će zaista postati ovisnici. Također smanjiti dostupnost kockanja, tako da se ograniče kladionice i kasini u obliku, u blizini odgojno obrazovnih institucija, dakle napraviti sve što god se može da se smanji dostupnost, pogotovo našim mladima. Što se tiče alkohola, rekli smo već da je veliki problem pijenje djece i mladih, ne samo ona djeca koja jednom ili, ili više puta mjesečno popiju, nego i oni koji dnevno piju, a pogotovo je zabrinjavajuće što ima sve više teških epizoda opijanja. Također naglašavam da 61% učenika je konzumiralo alkohol sa energetskim pićima i opet smatram da bi trebalo o tome više govoriti. Glede pušenja naravno nisu samo problem odrasli pušači zbog kojih se eto događaju i različite bolesti nego je problem i 29% učenika koji puši, ima ih naravno i mlađih od 13 do 15 godina 17,3% puši. Zakoni se ne poštuju u punoj mjeri. U Republici Hrvatskoj 69% učenika izjavljuje da lako ili vrlo lako može nabaviti cigarete. Što se tiče igara za sreću također zabranjene za mlađe od 18, međutim njima i dalje jako dostupno, također i kockanje. Dakle čak 12,9% srednjoškolaca ima problem sa, visoku razinu problema povezanu sa kockanjem. Također i ovisnost o internetu osobito među učenicima. Mnogi potroše i dva, tri sata dnevno, a vikendom i po 6 sati za kompjuterom, odnosno za internetom i igricama. Tu je izrazito važna suradnja i roditelja, odnosno podrška obitelji. Od onih prioriteta koji nam se čine svi dosta dobri naglasak svakako na ove spomenute prevencije ovisnosti djece i mladih, promicanje zdravog načina života, rano otkrivanje intervencija i ciljana prevencija, dakle sve vrste ovisnosti. Tako da kažem sve to skupa podržavamo ali žalosti nas što postoje zakoni koji se na žalost ne provode u punoj mjeri. A onda se postavlja pitanje odgovornih, postavlja se pitanje tko će odgovarati, a također treba razmisliti da je i ovo oglašavanje namirnica kao što je pivo, ipak ne bude dostupno mladima i djeci. Dakle, tu također poraditi na zdravstvenoj pismenosti naših građana jer jedno pivo ili dva piva nije isto kao i šest ili sedam, a mnogi to zaista brkaju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Maja Grba-Bujević. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče Sabora. Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine objedinjava područje svih ovisnosti. To je različitost u odnosu kako smo imali prije. Nova Strategija je usmjerena osim na ovisnosti i na oblike visoko rizične upotrebe različitih sredstava ovisnosti, te na ponašanja koja štetno utječu na zdravlje i razvoj pojedinca i onda ako one ne vode nužno u samu ovisnost. Vizija strategije je do 2030. smanjiti potražnju i dostupnost ilegalnih sredstava ovisnosti, unaprijediti time zaštitu zdravlja i sigurnost stanovništva, te umanjiti zdravstveni, socijalni, društveni i sve druge štete povezane sa ovisnostima i sa samim ponašanjem ovisnika. Strategija je u skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030.č godine ali i sa Nacionalnim planom razvoja zdravstva 2021.-2027. kao i sa Programom globalnog razvoja i ciljevima održivog razvoja UN-a te sa drugim dokumentima i EU i Svjetske zdravstvene organizacije za područje ovisnosti. Naglasak je na integriranoj to je jako važno da je to neintegrirana politika prema ovisnostima, zatim objedinjavanju mjera za zajedničke čimbenike različitih oblika ovisnosti, na koordinaciji među nositeljima mjera kao i na razvoju informatičkih sustava, te evaluaciji i edukaciji. Temeljem utvrđenih potreba definirana su u strategiji tri prioriteta politike djelovanja doprinijeti smanjenju potražnje. Tu svakako na prvo mjesto bih ja stavila zapravo prevenciju kao jedan od onih koji jedini, ne jedini ali svakako su važna karika u tome da se smanji potražnja. Doprinijeti smanjenju ponude to znači isto tako da se reguliraju neka područja koja se mogu regulirati, gdje treba zapravo ograničiti tu ponudu koja je na svakom ćošku prisutna, doprinijeti povećanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta. To sam već govorila u jednoj od svojih replika. Dakle i to i smatramo jednim od jako, jako važnih da se institucionalni kapaciteti povećaju jednako tako i oni koji govore o edukacijskom smislu. Za svaki prioritet od ova tri koja sam pobrojala predviđeni su posebni ciljevi i mjere u roku 30 dana od dana donošenja Strategije što se nadam da će biti vrlo brzo i da će biti konsenzus ovako stranaka dobar. Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Povjerenstva za suzbijanje zloupotreba droga koji sam uvjerena da ga vi već radite i nadam se da će to biti jako brzo. Donijeti akcijski plan djelovanja na području ovisnosti do 2026. sa razradom provedbe definiranih mjera unutar pojedinih posebnih ciljeva. Koordinator te provedbe je Ministarstvo zdravstva, a provodi koordinaciju u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kao meritornom ustanovom. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje Strategije djelovanja na području ovisnosti. U ime Klubova zastupnika Socijaldemokrata završno će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Mislim da smo rekli sve što smo mislili i u ime klubova i u pojedinačnim raspravama, ali sam se javio za ovu završnu riječ samo zbog toga da neke stvari malo ispravim. Naime, ovdje kad smo govorili o zabranama nismo govorili o zabranama koje govorili o zabranama koje su propisane za kockanje i prodaju cigareta, naravno i prodaju doge. To je bila To je bila replika i odgovor na repliku i kasnije izlaganje našeg kolege. Nismo govorili o zbrani interneta. Jedan dio nam je objasnio gospodin Ćelić i sa njim ćemo još vjerojatno i kasnije komunicirati da doznamo kako se može to prepoznati i u kom smjeru treba djelovati s obzirom da velika većina nas smo i roditelji. Jedan dio nas sudjeluje i u obrazovnom procesu neću reći odgojnom. Ali imamo poznate koji sudjeluju, odnosno odnosno rade u odgojno-obrazovnom sustavu pa će nam to jako dobro doći da pomognemo tim ljudima da bolje i kvalitetnije prepoznaju eventualno simptome i kasnije što je moguće prije gdje drugi preventivno u smjeru sprječavanja te ovisnosti. Nadalje, htio bi se ovdje osvrnuti na repliku vezano za lake droge. Nemojmo zaboraviti, ovo ne govorim sa ciljem da nešto branim, pogotovo ne branim primjenu lakih droga, ali nemojmo zaboraviti da istovremeno kad govorimo o tome da je zabrana lakih droga potrebna ne govorimo o tome da treba zabraniti alkohol, ne govorimo o tome da trebamo zabraniti cigarete itd., itd., osim toga nemojmo zaboraviti da postoji i zabrana za maloljetnike za prodaju alkohola maloljetnicima i prodaja cigareta maloljetnicima. Ja vjerujte mi još nisam čuo da je neki maloljetnik došao noću u dva sata na benzinsku postaju i da ga je prodavač, trgovac pitao osobnu iskaznicu i zbog toga što nema 18 godina da mu nije prodao litru vina ili konjak ili nešto što već ima tamo od alkoholnih pića, a isto tako i sa cigaretama. Gotovo, ne gotovo nego svaki tjedan kad idem na predavanje na veleučilište onda srećem srednjoškolce koji su maloljetnici i koji svi uredno puše ispred škole odnosno malo udaljeni od škole, s obzirom da je u školi i oko škole zabranjeno pušenje, ali oni to uredno rade. im cigarete nisu kupili roditelji, ni su im kupili punoljetne osobe došli su u trgovinu i te su cigarete kupili. Zato apeliram da pokušamo i kroz ovu strategiju i kroz sve mjere koje će biti kasnije propisane dodatnim dokumentima utjecati na to da su one zabrane koje su propisane da se pokušaju i poštivati i da oni koji te zabrane krše i ne poštuju zakon da budu kažnjeni. Vjerujte mi bit će im dovoljno samo jedanput da budu kažnjeni oni kao fizičke osobe i možda pravna osoba u kojoj se desila prodaja alkoholnih pića ili cigareta maloljetnicima i to se više neće dešavati. Jedna opomena, čak na nivou manje općine ili na nivou manjeg grada bit će dovoljno da se to desi u jednom objektu i bit će sve riješeno. Što se tiče konzumacije droga, vjerujte mi meni je bilo nepojmljivo kad sam shvatio koliko su djeca zapravo informirana o tome gdje to mogu nabaviti i to je nevjerojatno, a da nitko od roditelja nema pojma o tome niti da su djeca bila sa tim drogama u kontaktu, a niti da znaju djeca o tome bilo što. I onda kad vidite kako se to sve skupa komunicira i u neposrednim kontaktima, a najčešće preko mobilnih uređaja koje smo maloprije spomenuli i preko tih raznoraznih grupica koje postoje, oni znaju sve i imaju sve informacije. Nažalost, oni koji bi ih trebali imati nemaju. Tu ne mislim na policiju, policija odrađuje svoj posao u skladu s onim što može odrađivati, međutim mislim da bi tu trebali se prvenstveno uključiti nastavnici i profesori koji rade u tim školama jer se ta droga prodaje u dvorištu škole, blizu tih profesora i blizu tih učionica. Što se tiče same strategije mislim da je sveobuhvatna, ono što se moglo napisati se napisalo i očekujem ono što sam već rekao i u raspravi pojedinačnoj da će ono što nije definirano biti definirano dodatnim dokumentima i nadam se da ćemo dobiti informaciju o tome jer bismo stvarno se htjeli većina nas u to aktivno uključiti. (HDZ)** Hvala lijepa. Sada idemo na sljedeću točku, a to je time ćemo završiti raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege.

Hvala vam